to je ono ustvari

Gordan (HDZ)** Pa sada prelazimo na dnevni red kako smo najavili. Prva točka, - Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom. To je drugo čitanje, P.Z.E. br. 538. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. u vezi s čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 pa bih sada zamolio poštovanog državnog tajnika Tomislava Dulibića da predstavi konačni prijedlog navedenog zakona. Izvolite. **Dulibić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani saborski zastupnici, Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, uređuju se pojmovi materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom, dobra proizvođačka praksa za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom, aktivni inteligentni materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom, materijali i predmeti od reciklirane plastike i plastični materijali i predmeti, nadležno tijelo i njegove nadležnosti, službene kontrole te obveze subjekata u poslovanju sa hranom. Europska komisija je 15. rujna '22. godine donijela Uredbu komisije 2022/1616 od 15. rujna '22. godine o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom i o stavljanju izvan snage Uredbe br. 282 iz 2008. godine. Prema Uredbi 2022/1616 preduvjet za povećanje recikliranog sadržaja u ambalaži za hranu i drugim materijalima koji dolaze u dodir s hranom i dalje je potreba za osiguranjem visoke razine zaštite zdravlja ljudi. Predloženim zakonom namjeravaju se urediti slijedeća pitanja, osiguranje provedbe uredbe,

radi unapređivanja postupanja u poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera u provedbi uredbe. U Konačnom prijedlogu zakona u odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju tekst je dodatno nomotehnički dorađen. Predlaže se donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala državnom tajniku. Pa krenimo s replikama. Prva na redu poštovana kolegica Marić. Izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče u usporedbi sa prvim čitanjem nema nikakvih većih promjena, nešto sitno ovaj ste uveli par novih riječi. Mene zanima vezano uz pravilnik koji se spominje u čl. 4 da će se donijeti unutar godinu dana, međutim prošli puta nam je državna tajnica rekla da je pravilnik praktički gotov. Sad je već dosta mjeseci prošlo. Ja sam gledala na e-savjetovanju ga nema. Hoće li ići na e-savjetovanje, u kojoj je fazi uopće taj pravilnik i ako stignete odgovoriti, nismo prošli puta dobili podatak, koliko mi zapravo imamo i imamo li dovoljno sanitarnih inspektora koji će moći raditi ono što je propisano ovim zakonom? Hvala. Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo uvažena saborska zastupnice. Tako je kao što je kolegica državna tajnica Bubaš rekla, taj je pravilnik je napravljen. On ne može ić u e-savjetovanje prije no što donesemo zakon, izglasa se u drugom čitanju u saboru i tako da nakon izglasavanja ovog zakona pravilnik će ić u e-savjetovanje. Što se tiče broja sanitarnih inspektora, imamo ih dovoljno u državnom inspektoratu za provedbu ovog zakona. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, evo pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom. sa laboratorijima, imamo li dovoljno laboratorija za analizu plastike koja eventualno može biti u dodiru sa hranom? **Jandroković, Hvala lijepo. Znači u RH imamo dovoljno laboratorija, svi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i svi županijski Zavodi za javno zdravstvo tj. 21 zavod su ovlašteni za provođenje navedenih kontrola. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, evo pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom. i isto tako i kolegica interesira me ovaj dio sa inspektoratom. Vi kažete da će, da ima dovoljno sanitarnih inspektora i da će se regularno kontrolirati. Ali otvorilo se još jedno drugo pitanje. Znači trebalo bi provodit detaljnu kontrolu onih koji recikliraju plastiku. me zanima, koliko subjekata u RH reciklira plastiku i da li je ta plastika za namirnice odnosno za skladištenje hrane? Hvala. **Jandroković, hvala lijepo. Što se tiče Državnog inspektorata opet moram naglasiti, imamo dovoljno sanitarnih inspektora, a i još ćemo ih po potrebi zapošljavat s obzirom na povećanje plaće u državnim i javnim službama koje donosimo novom Uredbom od 1.3., mislim

Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, evo kao što smo čuli, ovime se na neki način daju ovlasti i inspektorima sanitarnima da kvalitetnije, jače i strožije kontroliraju cjelokupni proces. Čuli smo da imamo 21 laboratorij, čuli smo dakle da u tom dijelu ne bi trebalo biti problema i da u biti sa ovom direktivom jačamo sigurnost zdravlja naših ljudi, pogotovo zato što dio te plastike dolazi iz cijeloga svijeta, Azije, Afrike i drugih dijelova gdje možda te provjere nisu toliko striktne kao u EU i iz toga razloga to pozdravljam. Moje pitanje ide u smjeru vezano dakle za, kako bih rekao, medijsko praćenje toga svega. Ja moram reći da smo mi imali recimo situaciju sada i u Vukovaru kada je gorila plastika u Osijeku da su građani grada Vukovara se bojali ići na tržnicu i kupovati voće i povrće jel nisu bili sigurni da li je kontaminirano dok zavod nije rekao da je sve u redu…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…dakle da li ćemo čuti i što se radi po tom pitanju. **Jandroković, Hvala lijepo. Znači naravno da kontroliramo naše nadležne institucije, i u HZJZ i u Državnom inspektoratu redovito sve, sve kontroliraju i tu moram isto napomenut, kad se bilo šta uvozi iz trećih zemalja, ovo što napominjemo Afriku ili bilo koja treća zemlja koja nije, nije članica EU, imamo inspektore granične sanitarne inspekcije Državnog inspektorata na ulazu u RH, tako da se sve dodatno kontrolira tako da naši građani mogu biti tu sigurni. A sada pozdravimo naše goste, to su učenice i učenici Policijske škole Josip Jović iz Zagreba. Dobrodošli u HS! …/Pljesak./…. Nastavljamo s replikama, kolegice Vukovac izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle poštovani državni tajniče, ovaj zakon između ostalog odnosi se na proizvođače, uvoznike, distributere predmeta koji su u dodiru s plastikom. Plastika nam zapravo postaje jedan od najozbiljnijih pojava odnosno problema u okolišu i prirodi, pa mene zapravo zanima vaše mišljenje, zašto EU s obzirom da svi djelujemo na istom zajedničkom tržištu, dužni smo uskladiti naše zakonodavstvo, jednostavno ne riješi taj problem na izvorištu, izvorištu, znači na, na izvoru i to određenim zabranama proizvodnje upravo one plastike koja je zapravo najagresivnija, najštetnija za ljudsko zdravlje i pronalaskom alternativnijih, kvalitetnijih i manje agresivnih rješenja? Zahvaljujem. Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena saborska zastupnice, pa naravno da se radi znači o Europskoj komisiji, radi se na tome da se, da se zabrani te najštetniji oblici plastike. Kolega Karlić izvolite. koja je njom kontaminirana, plastika se nalazi u ribljem svijetu, u hrani, ima je u soli, u šećeru, u pivu, prašini, znači u zraku. Srećom kako iz istraživanja znamo plastika se sporo razgrađuje, potrebno je oko 400 do 500.g. da bi se razgradila, a pošto mi još uvijek ne živimo 500.g., ni 400., znači ne bi nam trebala štetiti, ne bi ona sama, međutim ona u probavnom sustavu i plućima ipak otpušta neke kemijske sastojke, neke metale, svoje kemikalije koje mogu štetno djelovat na zdravlje i zato mislim da bi istraživanja nekako trebalo usmjerit u tom, pogotovo koliko ima, istraživanje na životinje, u životinjskom svijetu da djeluje loše na spolni sustav, znači na razmnožavanje, na neke hormone, znači mijenja sastav tako da vjerujem da bi istraživanja trebalo usmjerit u tom smislu koliko zapravo ti, točno ona ispušta je štetno za zdravlje. (HDZ)** Pa da, sad vidimo kak živimo u nekom modernom dobu, što nije prije postojalo, te količine mikroplastike, naravno da se rade istraživanja i da svi rade i mislim da je ova direktiva tu vrlo korisna da se smanji taj broj plastike tj. da se reciklira i onda dekontaminira za daljnju upotrebu, da se smanji broj plastike u cirkulaciji. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, dakle evidentno je, ovaj zakon, nekoliko je subjekata koji zapravo omogućuju da ovaj zakon funkcionira. Jedan od subjekata je vaše ministarstvo, zatim tu imamo carinsku upravu, imamo Sanitarnu inspekciju, imamo Inspekciju zaštite okoliša. Da bi konačni rezultat bio zadovoljavajući svi vi međusobno morate na određeni način surađivati, dakle u onom upravnom smislu ministarstava, a u onim drugim prekršajnim odredbama su ove dvije inspekcije, ali je tu uloga, određena uloga i carinskih, pa me zanima dosa…, budući da je ovo, dakle zakon je već na snazi, a ovo su samo neke poboljšice koje jesu i idu korak naprijed i trebaju ić usklađenje s određenim direktivama, kakvo, kakvu vi imate dosad suradnju, kako to sve zajedno surađujete sa ta dva, dvije inspekcije, da li dobivate na vrijeme određene podatke i kako to dosada

sa Državnim inspektoratom i sa ovoga graničnom Sanitarnom inspekcijom odnosno dijelom Državnog inspektorata i sa carinom, znači oni su nekad prije reforme bili sastavni i dio ministarstva. Jako dobra kontrola je i vidi se da to jako dobro radi, znači ti uzorci se redovito analiziraju i kontroliraju u ovlaštenim laboratorijima i možemo bit zadovoljni sa, sa razinom sigurnosti proizvoda u RH. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bilek izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, evo pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Znamo da smo definitivno u trendu da se sve više recikliranih materijala znači vraća nazad, ovoga u opticaj, prije svega, oni se koriste znače i u dodiru sa hranom. Mene ono što zanima je definitivno znači puno od tih materijala uvoznici uvoze u RH, uvoze u EU, što se tiče EU, nešto su sigurniji i u provjerama. Što se tiče, oni materijali koji dolaze ili sami, vilice, žlice, bilo šta već dolazi u direktan dodir ili ambalaža za skladištenja sa hranom koji dolaze iz trećih zemalja, da li je obaveza, kod nas, kad dolaze u Hrvatsku, kad uvoznik dođe, bez obzira što imaju certifikat znači iz neke treće zemlje, da li ih radimo u provjeru i sve ostalo, kako prije svega, kod korištenja naših najmlađih, kod djece, gdje može ipak doći u kontaminiranje? Hvala lijepo. lijepo .../Govornik se ne čuje./... poštovani saborski zastupniče, radimo provjeru da sve što dolazi iz trećih zemalja, što nam dolazi sa zajedničkog tržišta EU, radi se provjera, radi se ispitivanje kakvoće, ne samo i za ove predmete za hranu, nego imamo i za igračke, predmete opće uporabe i sve ostale po našem, našim propisima, sve provjeravamo, uzimaju se uzroci koji se kontroliraju u ovlaštenim laboratorijima i onda prije puštanja na tržište, a i nakon toga se isto rade redovne kontrole. Hvala poštovani predsjedniče Sabora, državni tajniče, dakle naravno, podržavamo ove izmjene zakona kojima se usklađujete i sa europskim uredbama. Pokazuje agilnost ministarstva, naravno da treba opreznije postupati i sa predmetima i materijalima koji dolaze u dodir sa hranom. Svakako, recikliranje nas čeka i u budućnosti, u cilju naravno, ne samo da se plastika reciklira već da dođe i do konačnog prestanka uporabe plastike kao materijala, posebno tamo gdje se koristi u ambalaži za prehranu ljudi. Ono što je važno i htjela bih ovdje istaknuti, možda nema dovoljno informiranosti javnosti o samoj vrsti plastičnih proizvoda, odnosno PET ambalaža koja je manje opasna ili koja je više opasna za ponovno korištenje ili uporabu. Prvenstveno evo i one bočice koje obično imaju onu oznaku PET1, međutim, savjetuje se da se one ne koriste ponovno, znači da su one zapravo jednokratne. evo jedan prijedlog za razmišljanje, da se malo više informira javnost o samim oznakama proizvoda i koje oznake PET ambalaže, odnosno oni brojevi su zaista opasni za ponovnu uporabu kako bi se spriječilo da se ljudi na taj način zaraze .../Govornik se ne razumije./... Hvala lijepo. Zahvaljujem vam, uvažena zastupnice na prijedlogu. To je dobar prijedlog, svakako ćemo ga razmotriti u sklopu zdravstvene pismenosti stanovništva i edukacije ćemo dati te prijedloge isto Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo da malo više se angažira na obavještavanju javnosti. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani državni tajniče, predloženim izmjenama zakona mijenjaju se odredbe o

Kolegice Lukačić, to nije baš, da, to je iduća točka dnevnog reda. Duhanski proizvodi. Da, da. Dobro, ništa, to ćemo onda kasnije. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Poštovana kolegica Sabljar-Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku je na svojoj 120. sjednici održanoj 25. siječnja 2024. raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, drugo čitanje, koje je predsjednicu HS-a podnijela Vlada RH aktom od 13. prosinca 2023. g. Odbor je o prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo sukladno s čl. 85. Poslovnika HS-a. U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da se ovim zakonskim prijedlogom u odnosu na važeći Zakon materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom, NN br. 25/13, 41/14, 114/18 osigurava osigurava provedba Uredbe EU od 15. rujna 2022. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom. Prema Uredbi, preduvjet za povećanje recikliranog sadržaja u ambalaži za hranu i drugim materijalima koji dolaze u dodir s hranom, dalje je potreba za osiguraranjem visoke razine zaštite zdravlja ljudi. Također, detaljnije se definira i uređenje obaveza subjekata koji obavljaju djelatnost recikliranja plastike u svrhu upisa postupka u registar EU te utvrđuju ovlasti nadležnih sanitarnih inspektora Državnog inspektorata radi unaprjeđenja postupaka u poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera u provedbi Uredbe. U odnosu na prijedlog zakona, u konačnom prijedlogu zakona tekst je samo dodatno nomotehnički dorađen. Bez rasprave, članovi odbora jednoglasno su, 7 za, odlučili predložiti HS-u donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Hvala. Hvala i vama. I idemo sada na raspravu. Prva ne redu u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovana kolegica Andreja Marić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovim izmjenama i dopunama Zakona koji je u maloj mjeri samo mijenjan, za one koji možda nisu primijetili kad se uspoređuje u Članku 9. gdje se govore o nov… gdje izmijenjen stavak 1., u točki 13. i 14. je dodano da se odnosi na pošiljke plastičnih …/Govornica se ne razumije./… proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučeni iz Kine ili Hong Konga što ste naveli i u 15. i dobro je da se to definira obzirom da mnogi materijali zapravo dolaze i iz afričkih, azijskih zemalja gdje nema tako stroge kontrole. Ovaj zakon je izglasan kao prvi u Narodnim novinama 2013., noveliran je dva puta 2014. i 2018. i njime se kao što smo već čuli uređuju pojmovi materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom, dobra proizvođačka praksa za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom, aktivni inteligentni materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom, materijali i predmeti od reciklirane plastike i plastične materijali i predmeti, pa nadležno tijelo njegove nadležnosti i službene kontrole i obveze subjekata u poslovanju s hranom i evo i kazne. I to vam je upravo važno jer mislim da nam svakom od nas je itekako važno što jedemo i što pijemo i kako se sve to utječe na naše zdravlje. I sva sreća da postoji Europska komisija koja nas svako malo svojim provedbama uredbe na neki način natjera da i mi donesemo i prilagodimo zapravo svoje zakonske odredbe onome što je navedeno u EU. Kad smo govorili o Zakonu o predmetima opće uporabe što nije loše zapravo za podsjetiti onda možemo vidjeti da u predmete opće uporabe upravo ulaze i ovi materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom. U prvom redu je to posuđe, pribori, oprema uređaja, ambalaža, a tu idu i predmeti široke potrošnje koji se onako dijele najosnovnije na kozmetičke proizvode, posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, igračke, deterdženti, duhan, duhanski proizvodi, pribor za pušenje. O tim duhanskim proizvodima ćemo govoriti u drugoj točki. I dobro je da se sve nas malo podsjeti o čemu se tu radi jer je ustvari čitavi spektar različitih materijala i predmeta koji su izrađeni od tih materijala, pa onda tu imamo i metale i njihove slitine i keramiku i porculan, emajl, polimerne materijale, dakle plastika, tu su i lakovi, premazi, celuloza, elastomeri, drvo, pluto, tekstil. A predmeti koji uobičajeno dolaze u dodir s hranom su posuđe, pribor, oprema i uređaji i ambalaža koje se koristi u poslovanju s hranom, a znamo da danas u ovako užurbanom načinu života često posežemo za hranom koja je upakirana pa se onda pitamo je li zapravo to, taj pakung u kojem je hrana da li nam šteti. U neposredan dodir s hranom osim toga mogu doći i reciklirani biorazgradivi aktivni inteligentni materijali od kojih svaki ima svoju funkciju. Što su inteligentni materijali, dakle materijali koji nadziru stanje upakiranog sadržaja, temperaturu i vlagu, a aktivni materijali otpuštaju aktivne sastojke u hranu kako bi joj produžili rok uporabe. Najvažnija uloga ambalaže je zaštita proizvoda od vanjskih utjecaja i da tu hranu drži u zdravstveno ispravnom stanju, ali naravno ambalaža i prodaje proizvod pa je onda proizvođaču bitno da puno ne košta ta ovaj ta ambalaža, ali da je i prihvatljiva, da je dizajn lijep, da je tehnološki, znanstveno usklađeno ali nama pogotovo evo nekako medicinarima nam je zdravstvena sigurnost tog gotovog proizvoda ipak na prvom mjestu. I hrana i ambalaža su uvijek u interakciji pa onda može doći do prelaska određenih spojeva u hranu, a nama je zapravo važno da to ne predstavlja zdravstveni rizik za potrošače jer su ugroze nezanemarive, možda ne na prvu, na prvi korak, ali sigurno ima utjecaja i na endokrino zdravlje, dakle tu su različiti endokrini disuptovi itd. Najčešće o ambalaži govorimo zapravo o plastičnoj ambalaži. Ima relativno nisku cijenu, malu masu, međutim upravo zato što je široko rasprostranjena moraju postojati određeni zakoni i uredbe koji brinu o tome da bude zdravstvena sigurnost korištenja takvih proizvoda koji su u plastičnoj ambalaži zaista na visini. Plastika se razgrađuje stotinama godina i jednostavno treba misliti na to kako reciklirati takvu ambalažu odnosno kako brinuti o zaštiti okoliša. Što se tiče spojeva koji mogu migrirati u hranu, opet kad smo govorili o Zakonu o općoj uporabi tu smo dosta govorili, a i prošli puta ovaj na, na tom prvom čitanju o ftalatima, o Bisfenolu A. Moramo misliti na djecu koja koriste različite igračke, tu su bočice za hranjenje, ali općenito i hrana i piće za sve nas. I onda nas svakako zabrinu članci koji povremeno izađu u medije kako se određeni proizvod povlači zbog komadića stakla ili ne znam čega koji mogu dospjeti u hranu i naravno naravno predstavljati zdravstvenu ugrozu i koliko god nam to djeluje šokantno dobro da zapravo inspekcije vode računa i da se takvi proizvodi što prije maknu iz, Ako se određena hrana krivo pakira u određenu plastičnu ambalažu onda može doći do migracije iz ambalaže u hranu, ali i iz hrane u ambalažu pa s jedne strane može doći do promjena u kvaliteti hrane, i s druge strane ako se koristi kriva tehnologija, pretjerano zagrijavanje opet može doći do zdravstvene ugroze. Kako se potrošača ne bi dovelo u zabludu i kako bi se omogućilo prepoznavanje nejestivnih dijelova ambalaže, aktivni inteligentni materijali i predmeti se moraju obilježiti slikovnom ili pisanom oznakom nije za jelo. Dakle, s jedne strane treba voditi računa o tome da se ispravno označi, a s druge strane edukacija svih nas. I onda recimo su jako zgodni to sam i prošli puta pokazala ovakvi vodiči za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Ovaj je iz siječnja 2014., izradilo ga je tadašnje Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju i u suradnji sa HGK sa Europskom poduzetničkom mrežom u Hrvatskoj i HGK Udruženje industrije, plastike i gume, tu zapravo ima niz korisnih informacija koji su vezani uz materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom što je jako važno da se zna i kakva su potencijalna onečišćenja, kako ispravno pakirati tu hranu, ali i niz informacija vezani uz to koji institucionalni okvir znači odnosno koji su propisi na razini EU, odnosno RH, mislim da ne bi bilo loše da i u ministarstvu zajedno sa HGK ili sa drugim zapravo institucijama donesete nove vodiče, možda osuvremenjene, obogaćene i u skladu i sa ovim novim zakonom, tako da, evo, potičem da onda tako nešto donesete. Tu se, između ostaloga, navodi i koje su sve vrste materijala koje dolaze u neposredan dodir hranom, već sam spomenula, o čemu možda netko od nas niti ne vodi računa, a u svakom slučaju, mogu utjecati na zdravlje. Osim toga, tu svakako treba razlikovati ono što nije možda predmet ovog zakona, a to su antikviteti, materijali za pokrivanje i premazivanje, dakle kao što su materijali koji pokrivaju koru sira, pripremljene mesne proizvode ili voće koji čine sastavni dio hrane i mogu se konzumirati zajedno s tom hranom i fiksna oprema za javni ili privatni vodovod, dobro je da se ovakav vodič malo osuvremeni. Jako je važno osigurati sljedivost materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom. Tako da se slijede svi oni koraci u proizvodnji, u kontroli kvalitete, ali isto tako i u vođenju, označavanju odgovarajuće dokumentacije, obavješćivanje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije i naravno, odgovorne osobe su izrazito važne, dakle one trebaju voditi dokumentaciju o nabavi ispravnosti sirovina ambalaže, provoditi sustavne kontrole uvjeta proizvodnje, provoditi sustave kontrole gotovog proizvoda, imati procedure i sustav koji omogućuju identifikaciju dobavljača i kupca svojih proizvoda, biti u mogućnosti identificirati od koga i kome se proizvod isporučuje, osigurati izobrazbu zaposlenika i posjedovati izjavu o sukladnosti. Važno nam je da imamo ispravne certifikate i svakako, želimo izbjeći patvorine u hrani, odnosno krivotvorine, puno smo pričali o medu. Znamo i sami da nažalost i na našem tržištu ima svakakvih kvazimedova gdje se dodaju, ne znam, fruktozni sirup, itd., što naravno, nije nikako niti zdravo, a nije niti naš domaći proizvod. Sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje, distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir hranom se moraju, po ovom Zakonu registrirati na propisanom obrascu prijave Ministarstvu zdravlja i tu svakako podržavamo da budu što češći inspekcijski nadzori koji kontroliraju i provođenje unutarnjeg nadzora, uvjeta proizvodnje, kontrolu svih faza i proizvodnje i gotovog proizvoda, uzimanje uzoraka za analizu, jako su važni inspektori ovlašteni u obavljanju inspekcijskog nadzora, da se pregledaju sve radne i pomoćne prostorije, prostori, dokumentacija, propisne evidencije, zapisi, oprema, predmeti rada i poslovanja koji su podvrgnuti inspekcijskom nadzoru i da se uzimaju uzorci za analizu, a naravno, u toj cijeloj priči nam je jako važno da imamo dovoljno inspektora, pa evo, državni tajnik kaže ima dovoljno, a nekako, kad god pričamo o nekoj temi, o nekakvom zakonu, onda ispada da su nam institucije, što se tiče inspekcijskih nadzora kadrovski nepopunjene u potpunosti, Preduvjet za povećanje recikliranog sadržaja u ambalaži za hranu i drugim materijalima koji dolaze u dodir s hranom i dalje potreba upravo da bi se osigurala visoka razine zaštite zdravlja i ljudi pa onda plastiku, ako se upotrebljava za proizvodnju materijala i predmeta od reciklirane plastike koja dolazi u dodir s hranom, uvijek treba dekontaminirati za vrijeme recikliranja, tako da preostale kontaminirajuće tvari ne mogu ugroziti zdravlje ljudi ili na drugi način utjecati na hranu, tako da, recikliranje, da, ali naravno da ne utječe na sigurnost našeg zdravlja. Kako bi se to osiguralo, jako je važno imati potrebnu svu dokumentaciju i jasna nova pravila i propise, tako da se ovim zakonskim prijedlogom uređuje pitanja osiguranja upravo ove provedbe EU, dakle da se definiraju obaveze subjekata koji obavljaju djelatnosti recikliranja plastike, ovlast nadležnih sanitarnih inspektora odnosno inspektora Državnog inspektorata i kaže da za provedbu ovog Zakona nisu potrebna dodatna sredstva, ali evo, voljeli bismo da zaista ima dovoljno inspektora. U svakom slučaju, edukacija da i nadzor, obavezno da. Ministarstvo kažete da će u roku godine dana donijeti pravilnik, naravno da ne može e-Savjetovanje, ovaj, prije nego tu tu izglasamo, ali evo, pretpostavljam da to sve skupa je u pripremi i da nećemo čekati godinu dana nego da će to ugledati brzo svjetlo dana. Laboratorijske analize rade županijski zavodi za javno zdravstvo, certificirani, rekli ste prošli puta, državna tajnica mi je odgovorila da svaki županijski zavod ima, može raditi tu laboratorijsku analizu plus Grad Zagreb. Što se tiče tih troškova postupka tu nisam dobila odgovor, ja sam nešto gledala još prije par godina, ta cifra bila 2000 kuna za ishođenje posebnih uvjeta za proizvodnju predmeta opće uporabe, a koliko košta laboratorijska analiza ne znam, nemamo taj podatak, prošli puta, evo, državna tajnica nije znala. I na kraju bih svakako iznijela važnost i da se ono, da postoji suradnja naših institucija i da se obavještava i Europska agencija za sigurnost hrane, tu je i naša agencija, HAPIH, tako da se nadamo da će biti što manje situacija gdje je ugroženo zdravlje ljudi i u svakom slučaju bih podržala sve one napore svih institucija koje će raditi na dodatnoj edukaciji u prvom redu naših građana, a li i onih koji su uključeni u proizvodnju, distribuciju hrane. Mi ćemo kao Klub zastupnika SDP-a, kao i na prvom čitanju, podržati ovaj Zakon. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Druga rasprava, Kluba zastupnika Socijaldemokrati, poštovani kolega Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle počet ću svoju raspravu kao i zadnji put, a to je s jednom snažnom porukom EU skepticima koji govore da nam ne treba Unija, da nam ne treba Europa, a ja ću vas onako retorički pitati bismo li ovakve zakone i slične donosili da nas upravo EU na to, neću reći prisiljava nego potiče. Mislim da je odgovor bi se sam mogao dati, sumnjam da bi u puno stvari, a posebice u zelenim regulativama bili igdje da igdje da EU nema tu vrlo, vrlo decidirani pristup. Međutim kada govorimo o plastici evo o kojoj su govorili kolegice i kolege, ja sam ću se truditi ne ponavljati nego iznijeti neka svoja druga zapažanja i razmišljanja. Naime problem plastike nije jednoznačan. Ako govorimo o smanjivanju plastike u korištenju znači u proizvodima, pakiranjima i slično, moramo razmišljati koji će se drugi proizvodi koristiti, je li to papir, je li to drvo itd., što će dovesti do povećane eksploatacije šuma, veće sječe, dakle ekološke i okolišne reperkusije, dok je plastika s druge strane izuzetno zahvalan materijal i što se troška proizvodnje tiče ali i ako se zbrinjava kako treba. Znači čuli smo ovdje već i od kolegice Marić kako plastika treba jako dugo da se raspadne dakle u okolišu je ona problem ali samo onda kada se odlaže kao otpad. Ako se reciklira tada je situacija potpuno drugačija. Naravno sva plastika se i ne može reciklirati kako je već rečeno, međutim kažem kada se plastika ne reciklira odnosno kada se odlaže kao otpad tada postaje bitna ugroza u okolišu. U ovom zakonu naravno nema ništa sporno. Kao i u prvom čitanju Klub Socijaldemokrata će ga podržati, mislimo da je dobar, postavlja nove standarde prije svega i za sigurnost ljudi. Međutim tu dolazimo do one vječite dileme, a to je da imamo dobre zakone ali u provedbi nismo uvijek toliko dobri koliko u pisanju dobrih zakonu. Čuli smo ovdje dvojbe o dovoljno broju sanitarnih inspektora međutim postoji puno pitanja oko rada državnog inspektorata općenito i je li zaista nadzor nad provođenjem zakona koje donosimo dovoljno dobar. Postoji jedan institut koji na žalost vrlo rijetko koristimo, a to je procjena učinaka propisa. Možda bi trebali nakon godinu ili dvije u ovom zakonu ali ne samo u njemu nego i sličnim, pokrenuti ovaj postupak da vidimo točno koliko, kakav je učinak bio, je li zdravlje ljudi odnosno je li sigurnost ljudi bolja i provodi li se ovaj zakon dobro odnosno što treba mijenjati. Podsjetit ću vas i na katastrofu, ekološku katastrofu koju smo imali kod Osijeka. Dakle požar u tvrtki Drava International i mogu vam samo reći da povjerenje ljudi u rad inspektorata i nadležnih službi nije velik. Reći ću vam i zašto. Prije svega mjesecima nakon požara nismo mogli dobiti nikakve rezultate mjerenja niti procjene sigurnosti za zdravlje ljudi što se tiče tla, vode kao i za životinje ali onda i kvalitetu zraka, a kada smo ih konačno dobili svi su nalazi bili više nego dobri. Pa onda zapravo dolazimo do, do jednog apsurda. Gorila je plastika i to ogromne količine plastike, ne znamo koliko je, kolika je količina mikroplastičnih elemenata raspršena u atmosferu, a onda svi nalazi govore da je sve u redu. Pa onda evo prijedloga recimo za grad Zagreb, Varaždin, Rijeku sve one koji imaju problem sa odlaganjem otpada, pa zapalite otpad, nek gori par dana i evo riješili ste problem, jer očito reperkusija nikakvih na ekolog…, na Prema tome voljeli bih kada bi donošenje zakona posebice onih koji dolaze iz EU dakle gdje usklađujemo svoju, svoju legislativu sa europskom, kada bi i u provedbi bili toliko dobri koliko smo u donošenju zakona, jer na kraju dana ako ovaj zakon ostane samo slovo na papiru, dakle nešto što smo donijeli kako bi bili u skladu s EU, tada je potpuno promašena poanta ovoga svega. Poanta je da imamo zdravi okoliš, da imamo sigurnije ljude što se tiče konzumacija hrane ali također i okoliša odnosno poanta je da ovaj zakon i dobro provedemo, a ne samo da ga donesemo. Tu ću se pridružiti skepticizmu kolegice Marić koja kaže da nas uvjeravaju da imamo dovoljno inspektora, sanitarnih inspektora u Državnom inspektoratu. Ja ne nisam siguran da je tome tako, odnosno nisam siguran da će provedba ovoga zakona neće iziskivati dodatne troškove ali kažem volio bih da nakon godinu ili dvije imamo procjenu učinaka propisa i da vidimo točno gdje smo. Upravo zbog toga što je ovo prevažna tema, radi se o zaštiti i okoliša i zdravlju ljudi i mislim mislim da je to jedna od prevažnih tema koja bi zapravo i zasluživala ovako jedan i dugoročni i ozbiljni pristup. U svakom slučaju Klub Socijaldemokrata će i u drugom čitanju podržati ovaj zakon. Hvala. Prelazimo na 3. raspravu, poštovana kolegica Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, osigurava se provedba Uredbe o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom, naravno sve u cilju zaštite zdravlja ljudi i na prvi pogled uistinu ništa sporno i svakako nešto što treba pozdraviti, prihvatiti i mogu odmah reći da ćemo mi iz kluba Hrvatskih suverenista prihvatiti ove izmjene i dopune i glasati za. No, ovo je i prilika da se malo pažljivije pozabavimo ovom itekako važnom temom. Ponajprije tu mislim na problem plastičnog otpada i onda s tim u vezi jednokratne plastike i kad sve to skupa gledate pa postotak koji se reciklira što je u biti ta reciklirana plastika, onda sve dobije jednu potpuno novu dimenziju. Mi ćemo se svi naravno odmah složiti da je zdravlje ljudi uvijek na prvom mjestu i uvijek ćemo se svi založiti za to da nam kod svih izmjena dopuna zakona, zakonskih prijedloga zdravlje ljudi bude na prvom mjestu. Svi ćemo se isto tako brzo usuglasiti kako je plastika, pogotovo ova jednokratna itekako štetna za okoliš, pa samim tim onda i za zdravlje ljudi i tu nije ništa sporno. No, kada bi nam netko rekao kako odmah moramo smanjit upotrebu jednokratne plastike onda bi već došlo do razmimoilaženja. Sjetimo se samo pokušaja ministrice Mirele Holy koja je pokušala uvesti zabranu upotrebe jednokratnih PVC vrećica i sve će nam biti jasno, koliko je tu bilo otpora, negodovanja, problema i u konačnici nije to baš zaživjelo tada već smo i u ovom sazivu donijeli neke zakone koji opet nisu onako jedna potpuna zabrana. Znači ako uistinu želimo smanjit zagađenje plastikom onda je ustvari najbolji način smanjenje proizvodnje odnosno potrošnje te iste plastike. I svi se onda naravno moramo zapitati zašto se to ne događa? Vrlo je jednostavan odgovor, zato što proizvođači plastike ostvaruju ogromne profite i zato što velike multinacionalne korporacije koje pakiraju svoje proizvode u tu istu plastiku ostvaruju velike velike profite. Po brojnim istraživanjima nekih 20-ak velikih multinacionalnih korporacija je odgovorno za najveću količinu plastike s kojom se mi svi skupa kasnije bavimo. Sjetimo se kako je to bilo recimo tamo negdje na početku '90.-tih godina, gotovo sva pića, voda, mineralne, bezalkoholna, pivo itd. su bila u povratnoj stambenoj ambalaži i onda negdje sredinom '90.-tih nam je došla ta famozna jednokratna plastična PVC ambalaža koja je postala standard i u principu od tada plastična ambalaža poput ta količina poput kvasca raste iz godine u godinu. Ako gledate podatke na globalnoj razini onda krenimo tamo negdje od 1950., napravljeno je 8,3 milijardi metričkih tona plastike da bi to 2021.g. naraslo na 390 milijardi, a sa ovakvim trendovima očekivano je da proizvodnja plastike poraste do 2050.g. dva i pol puta. Pola od svega toga čini upravo ta jednokratna plastika koja je i najveći problem. Kina najveći proizvođač, ali najveći zagađivači po glavi stanovnika su zemlje Zapadne Europe i Sjeverne Amerike, otpad u ovim zemljama dostiže čak vrlo visokih 100 kilograma godišnje. Hrvatska tu relativno dobro stoji, mi smo negdje na začelju i recimo u ovoj kategoriji je dobro da smo na začelju, predzadnji smo po količini i proizvodnje i upotrebe plastike. E sad, što se događa kasnije sa tom plastikom? Najčešći način obrade je energetska oporaba, a nakon toga slijedi recikliranje. No, 25% se odlaže pod zemljom. Vidjeli smo kako to izgleda recimo u Osijeku prije par mjeseci kada je bio požar u Tvornici Drava International i vidjeli smo koliko tu, ovdje imamo Ministarstvo zdravstva koje brine o zdravlju ljudi, a iz Ministarstva gospodarstva da nam dođe državni tajnik Horvat onda bi nam on objašnjavao kako je to dio kružnog gospodarstva, kako je to super, kako je to krasno i kako na temelju toga ustvari mi pred Europskom komisijom ostvarujemo određene pogodnosti i ne dobivamo penale. Ali s druge strane vidjeli smo i u toj tvornici koliko je tu bilo nepravilnosti, koliko kazni je vlasnik platio da se skladištilo na zemlji, a ne na nekakvoj asfaltiranoj, asfaltiranoj, betoniranoj površini itd. i naravno tu se onda postavlja pitanje i te reciklirane jednokratne ambalaže koja se vrlo često koristi upravo za hranu, dostavu hrane koja u sebi ima svega i svačega. Rađena je jedna studija, znači znanstvenici iz Švedske, Danske i Njemačke su objavili rezultate analize sastava reciklirane plastike, plastičnih peleta i granula koje se rabe za ponovnu uporabu za proizvodnju novih plastičnih predmeta, a podaci su porazni jer ustvari pokazuju da je reciklirana plastika kemijsko smeće. Vrlo teško, imate nekoliko vrsta plastike koja se izmiješa i koju je vrlo teško razvrstati da bi vi upravo od one dvije vrste mogli opet radit recikliranu plastiku koja će biti čista, koja će biti nešto što je u stvari zdravstveno ispravno koristiti. Iskreno kad vidim svu ovu silu dostavljača i ljude koji naručuju hranu, pomalo evo hrabri su to ljudi koji iz tih i takvih posuda konzumiraju hranu. Možda bi ipak bilo bolje vratiti se onim starim navadama kada smo si sami kuhali svaki dan. Ti isti istraživači su prikupili reciklirani plastični materijal iz 30-ak postrojenja za prikupljanje i obradu reciklirane plastike, pa su tako obišli pogone u Kamerunu, Mauriciusu jer upravo u te države se iz razvijenih država šalje plastika na reciklažu, Nigerija, Tanzanija, Argentina, Indonezija, Tajvan, Malezija, Srbija, Nepal znači to su ta svjetska odredišta u kojima završava europski i američki plastični otpad. U recikliranim plastičnim paletama otkrili su 200-njak vrsta pesticida, više od 100 vrsta lijekova te 80-ak vrsta drugih industrijskih kemikalija od kojih je većina štetna za zdravlje i okoliš i u principu recikliranu plastiku čini neuporabljivom. Ukupno je detektirano 500 vrsta kemikalija koje završavaju u recikliranoj plastici tijekom prikupljanja, transporta i obrade plastičnoga otpada, pa vi naručujte hranu koju vam dostavljaju u u posudama od reciklirane plastike. Ja nakon što sam vidjela ovu studiju definitivno to neću raditi ni za sebe, a za svoju djecu ni pod razno, pa ovi hrabri nek i dalje naručuju. Ono što još želim reći to je da u principu u Europi ni nema dovoljno kapaciteta znači za tu lokalnu obradu i u principu se najveći dio otprilike polovica plastike se izvozi van EU i sada smo čuli koje su to države. Ipak kad sve pogledate onda još uvijek je i ta stopa recikliranja relativno niska. Najveći problem je nastao kad je Kina negdje 2018. rekla da više neće uvoziti plastiku za recikliranje i onda su se pojavile te raznorazne afričke države itd.. Vidimo da ne rješava se ništa na izvoru problema. Niko se ne usudi reći onih 20 korporacija koje proizvode i troše najviše plastike ajde nađite neki drugi način. To nikada nismo čuli ni od ove naše tzv. zelene ljevice, nikada nismo čuli ni g. Tomaševića, ni gospođu Benčić da su rekli pa Coca-cola ne bi trebala više koristiti PVC nego neka se vrate ponovo na onu staklenu ambalažu koja će biti povratna i evo riješili smo sav problem nego koriste to kao toljagu s kojom će maltretirati građane, pa ako nisi razvrstao ako niste to žuta, plava, zelena kanta, plava vrećica, žuta, smeđa, ovakva onakva evo ti kazna i onda se još i hvale koliko su kazni ispisali građanima. Pa daj budite frajeri, budite hrabri, hajde recite malo tvrtkama koje posluju ovdje u Zagrebu imat ćete veći plaćat ćete veće poreze ako i dalje inzistirate na jednokratnoj plastičnoj ambalaži. Eto to vam je ta lažna, fake, evo reći ću fake u HS-u da me razumiju zelena ljevica koja ustvari nije ništa drugo nego radi za velike korporacije. Ono što još ovdje želim reći to je da uistinu, malo je o tome govorila kolegica Marić, trebalo bi ako gledate ove studije, ako gledate što sve ima u toj recikliranoj plastici pojačati kontrole, pojačati inspekcijske nadzore i ne znam možda nije bila dobra ideja sanitarnu inspekciju staviti u Državni inspektorat, možda bi ju trebalo vratiti vama jer ipak kad se govori o Ministarstvu zdravstva vi ipak stavljate zdravlje ljudi na prvo mjesto i po meni to i nije bio vaš najbolji put, ali tu smo gdje jesmo. Pitanje je koliko ih ima, ima li ih dovoljno, pitanje koliko imamo ovlaštenih laboratorija koji mogu raditi te analize? Vidjeli smo kada je bio taj veliki požar u Dravi International da su se uzorci slali u Europu u laboratorij, očigledno mi nemamo ovdje laboratorije koji mogu raditi te složene analize, ali da bi trebalo povesti računa o tome, da bi to trebalo detaljnije analizirati, više pozornosti posvetiti tome jer u konačnici opet sve završi kod vas u zdravstvenom sustavu, kod liječnika, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u bolnicama jel, ako već u ovoj reformi zdravstva naglasak stavljamo na preventivu pa i ovo je jedan dio te preventive gdje ustvari ljude možemo zaštitit od nekih puno težih oboljenja i onda na taj način olakšati našem zdravstvenom sustavu. Još jednom ću reći da je u principu ovo sve nešto što treba pozdraviti, mi ćemo to podržati, ali u provedbi očekujemo daleko veći angažman svih onih koji su za to nadležni. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Ivan Kirin. Izvolite. poštovani tajniče, dame i gospodo zastupnici. Navedeni zakon je niveliran do sada dva puta radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s propisima EU u području materijala i predmeta koji dolaze u dodir sa hranom te radi provedbe reformske mjere iz Nacionalnog programa reformi za 2018.g. s ciljem osiguravanja preduvjeta za početak rada Državnog inspektorata odnosno preuzimanja Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva odnosno prebacivanje u Državni inspektorat. … konačni prijedlog zakona o kome je su prethodnici govorili puno su rekli i sve je jasno, ja ću samo malko pokušati drukčije nešto reći. Ovim zakonskim prijedlogom u odnosu na važeći Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir sa hranom osigurava se provedba Uredbe 1616 1616 od 15. rujna 2022.g. i to je Uredba o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir sa hranom prema Uredbi 1616 preduvjet za povećanje povećanje recikliranog sadržaja u ambalaži za hranu i drugim materijalima koji dolaze u dodir s hranom i dalje je to potreba za osiguravanjem visoke razine zaštite zdravlja ljudi. detaljnije se definira i uređuje obveza subjekata koji obavljaju djelatnost recikliranja plastike u svrhu upisa postupaka u registar EU te utvrđuju ovlasti nadležnih sanitarnih inspektora Državnog inspektorata radi unaprjeđenja postupanja u poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera Uredbe 1616. Europska komisija je 15. rujna 2022. godine donijela uredbu komisije o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir sa hranom i donijela je odluku odluku uredbu o stavljanju izvan snage Uredbe 282 i 243. Prema Uredbi 1616 preduvjet za povećanje recikliranog sadržaja u ambalaži za hranu i drugim materijalima koji dolaze u dodir s hranom i dalje je potreba za osiguranjem visoke razine zaštite zdravlja ljudi. otpadni plastični materijali, predmeti čak i kad nastanu uporabom za hranu mogu sadržavati kontaminirajuće tvari koje su, koje su povezane s tom uporabom i potencijalno ugrožavaju sigurnost i kvalitetu materijala predmeta od reciklirane plastike koji dolazi u dodir s hranom iako je malo vjerojatno da će takav plastični otpad biti kontaminiran relativno velikom količinom posebnih tvari za koje se zna da su opasne po zdravlje ljude kao što bi mogao biti slučaj s plastikom upotrijebljenom u industrijske svrhe, identitet, razina slučajnih kontaminiranih tvari koje bi mogle biti prisutne u skupljenoj ambalaži za hranu neodređeni su, nasumični, ovise o izvoru i načinu skupljanja plastičnog otpada te mogu varirati između Stoga, plastika ako se upotrebljava za proizvodnju materijala i predmeta od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom uvijek treba dekontaminirati za vrijeme recikliranja do razine na kojoj se sigurno, je sigurno da preostale kontaminirajuće tvari ne mogu ugroziti zdravlje ljudi ili na drugi način utjecati na hranu kako bi se osiguralo da se potrošači hrane i subjekti u poslovanju s hranom mogu pouzdati da su materijali dekontaminirani i da postoji jednoklas… jednoglasno tumačenje opsega dekontaminacije koji se smatra povoljnim dekontaminacija materijala i predmeta od reciklirane plastike koji dolaze u neposredan dodir sa hranom treba podlijegati jedinstvenom skupu pravila. Treba svratiti pozornost i na takve materijale koji se otpuštaju u hranu, a da se to ne bi desilo treba strogo poštovati pravila EU. Novim pravilima koje, koja su propisana uredbom 1616 obuhvaćene su sve postojeće i buduće tehnologije recikliranja plastike. Ovim konačnim prijedlogom zakona se osigurava provedba Uredbe 1616, detaljnije definiranje obveza subjekata koji obavljaju djelatnost recikliranja plastike u svrhu upisa postupaka u registar EU. Detaljnije utvrđivanje ovlasti nadležnih sanitarnih inspektora Državnog inspektorata radi unapređivanja postupanja i poduzimanja pravnih i prekršajnih mjera u provedbi Uredbe 1616 kao stavljanje na tržište materijala i predmeta koji dolaze u dodir sa hranom i nisu u skladu sa uredbom EU. Sve to radi što bolje zaštite potrošača treba poštivati uredbe, a u veri, eri velike industrijalizacije gusto naseljenih naseobina i vrijeme kada je bilo puno većeg zagađenja možda nego i danas i mikro čestica u zraku poznata je sintagma ne udišite zrak u razvijenim zemljama, a ne pijte vodu u nerazvijenim zemljama. Evo, dakle ovo sve što mi koristimo plastiku to je danak koji plaćamo civilizaciji. To je jasno, bez toga ne možemo, to su najjeftiniji materijali, to je pojava globalna i moramo je prihvatiti, pa ćemo vidjeti tko će koliko. Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stanke s imenom i prezimenom govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, pred nama je u drugom čitanju izmjena i dopuna Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom. Kao što ste imali, imali smo prilike svi zajedno čuti prethodno izlaganje u ime klubova, svi mi kao klubovi zapravo govorimo afirmativno o ovom zakonu, govorimo o potrebi da se regulira nešto što nam je sastavni dio svakodnevnog života i potrebi da se sve dobre stvari zapravo poboljšaju još i dalje, da se direktive koje se na razini EU donesu, ugrade u naše zakonodavstvo. I to uvijek imamo razliku između onog kako nam i zakonodavstvo je i stvarnog života i stvarnog stanja. Dakle, ja sam jedna od onih koja s ove govornice zaista u nebrojeni broj slučajeva kad sam izašla sam govorila o onom što zaista i mislim, a to je da je dobro da smo članica EU, uvijek je dobro da ste, da ste u društvu nekih boljih koji promišljaju korak, korak naprijed iz jednostavnog razloga što vas i oni tjeraju u svim tim promišljanjima i gdje vi sami kao društvo, kao država, kao uopće svi zajedno budemo bolji i idemo naprijed. Plastika je svud oko nas, plastika je činjenica. Ja moram priznati da uvijek se volim nekako vratiti u prošlosti da svi zajedno oko sebe vidimo kakav smo odnos imali prema plastici, kakav smo odnos imali prema otpadu, ne pred 20.g., dovoljno je da pogledamo pred 5., ali ali ajde da budem možda malo jasnija, pred 10.g.. Svi mi koji odvajamo otpad, a ja mislim da je apsolutno uloga nas svih da odvajamo otpad i bez obzira što možemo onda raspravljati što se dalje s tim otpadom događa i trebamo raspravljati i trebamo utjecati, ali prvo i osnovno je da zaista na kućnom pragu odvajamo otpad. Mi svi koji odvajamo otpad, u Zagrebu su to žute vrećice, otprilike su svud u svijetu kad je riječ o plastici onda je ono u nekakvim žutim kontejnerima. Pogledajte koliko mi plastike u domaćinstvu, svako u domaćinstvu ima, dakle ona je kabasta, pogledajte koliko je ima, pogledajte kad uopće bilo šta kupujete šta, šta se sve uopće stavlja u plastiku, što sve je i koliko odvajamo i to je uloga i značaj nas. Kad slučajno dođete u neke zemlje koje nisu zemlje EU, nekakve zemlje, recimo Azije ili Afrike, ostanete zabezeknuti, dakle mi smo se već na nekakve stvari naučili, ostanete zabezeknuti od činjenice kolko u trgovini kad nešto hoćete kupit kad dođete u trgovinu kolko uopće plastičnih vrećica dobijete za najobičniju stvar koju želite kupit. Moj suprug je jednom prilikom plastične vrećice u kojima je nešto dobio je ponovo kad je išao u trgovinu išao s njima, dakle ovi su bili zabezeknuti da netko ponovo te vrećice jel mi smo se na nekakve stvari naviknuli i mislim da je veliko dostignuće da smo se na nekakve stvari naviknuli i da budemo bolji. Mi trebamo grintat, trebamo reć da nije dovoljno, trebamo govorit o svemu tome zajedno, ali jednako tako trebamo postati i svjesni činjenice da na neke stvari zaista smo se već naviknuli i neke stvari radimo i trebamo ukazivat, trebamo koji je plastike, problem plastike koja je nerazgradiva, problem kad vi dođete u nekakve prostore Hrvatske i ostanete začuđeni kad nađete plastičnu vrećicu ili kad nađete plastičnu bocu. Dakle kad, nama je jedno od velikih i važnih resursa more. Nautički turizam je jedan od turizma na koji smo jako ponosni i koji kontinuirano razvijamo, ali pogledajte što se sve iz tog mora vadi van, pogledajte plastike kolko ima u moru. Svi govorimo o onim stotinama godinama da bi se plastika trebala razgraditi, koliko stotina godina treba da ono što čovjek svojim nemarom i svojom neodgovornošću napravi, koliko godina treba da se razgradi. Dakle, ovakav tip propisa zapravo treba utjecati na neke stvari, da plastike ima što manje, da znamo što je, ali moramo raditi i korak dalje, što znači uopće recikliranje te plastike, kako se to provodi, kako je to moguće, što se radi, kako se sve utječe. Dakle, mi ovdje u ovom cijelom procesu da bi zakon mogao funkcionirati i da bi zakon mogao biti kako treba, imamo nekoliko sudionika. Jedan od sudionika je ministarstvo, ministarstvo daje pravne okvire, daje upravne okvire, daje okvir i sve ostalo, ali puno, ja neću reći ne, ni ne želim umanjiti ulogu, ni značaj bilo kog, al izuzetno veliki značaj imaju inspekcije. Da bi ovo moglo funkcionirati imamo inspekcije i tu spominjemo Sanitarnu inspekciju, ali osim Sanitarne inspekcije tu je i Inspekcija zaštite okoliša, čija uloga je izuzetno bitna i važna, dakle i naravno imamo tu tijela koji su carinska tijela koja kod carinjenja već imaju nekakvu ulogu, ali je izuzetno važna uloga i Inspekcije zaštite okoliša u obavljanju njihovog inspekcijskog nadzora koji moraju voditi računa zapravo o daljnjem, o daljnjim postupcima koji se dešavaju s tom plastikom. Dakle, mi ćemo imat jedan propis i tu, kao što sam već uvodno rekla, svako od nas koji je u ime kluba izašao van i govorio, govorio je o tome da smo podržali u prvom čitanju i da ćemo podržati i u drugom čitanju. ovo nije tip propisa koji će nas svjetonazorski razjediniti i gdje ćemo ovaj imati različite stavove, ovo je jedan tip propisa gdje smo svi zapravo postali svjesni. Dakle ono što je bilo pred 10. ili 5.g., reći ću pred 10.g. je, razvijali smo svijest o klimatskim promjenama koje su činjenica, dakle klimatske promjene su činjenica bez obzira, imaju političari koji tvrde da tome nije tako, razvijali smo dugo uopće taj način i svijest u odnosu prema otpadu koji nije smeće, dakle otpad nije smeće, s otpadom se dalje nešto mora napravit, razvijali smo svijest, imate nekoliko nivoa na kojima morate razvijati svijest o plastici. Prvi nivo je na kućnom pragu, prvi nivo je u odgoju, prvi nivo je u odgoju od, već od vrtićke dobi, pa dalje, da se odnosimo prema plastici kao nečem što je vrlo opasno za okoliš i koji radi trajnu štetu prema okolišu, razvijamo svijest o okolišu koji trebamo čuvati za budućnost uopće ove, ove zemlje. Jedan kolega je nedavno bio ne znam na dijelu koji, dijelu svijeta koji isključivo živi od turizma i rekao je, kaže, dečki koji nas tamo voze u brodićima i koji puše, taj opušak ne bacaju nego ga spremaju i tamo gdje, gdje je otpad jel su svjesni od toga da od toga žive, da oni od čistog okoliša žive, dakle tu ima niz razina o kojima treba razmišljati. Jednako tako dakle i naš klub će kao što je i u prvom čitanju podržao podržati i u drugom čitanju ovaj zakon ovdje zaista mora biti velika uloga i veliki značaj ispred Državnog inspektorata i Sanitarne inspekcije i inspekcije zaštite okoliša. Oni imaju izuzetno veliku zadaću ne samo u onom dijelu koji mi vidimo kažnjavanje, nego i u dijelu edukacije. Ja moram priznati ja sam ovdje vrlo osjetljiva i nekako mi se uvijek imam taj problem kad u zakonu vidim da osnujemo neko povjerenstvo. I ovdje imamo jedno povjerenstvo koje provodi očevid putem članova povjerenstva nad subjektima koji se bavi recikliranjem plastike. Dakle sve o.k. Imat ćemo povjerenstvo. To povjerenstvo će provoditi očevid nad tim subjektima koji se bave recikliranjem plastike i onda je ono ključno pitanje što dalje? Što dalje nakon što to povjerenstvo odradi svoj posao? Što ćemo dalje s tim? Dakle, ja nisam od onih koji mislim da je kažnjavanje nešto što je nekakav element, to se već pokazalo povijesno da drakonske kazne nisu nikad donijele baš nekakav rezultat. Ali mislim da kad već imamo to povjerenstvo koje će biti da onda zaista ono mora biti jasno i transparentno u svom djelovanju i apsolutno kad utvrdi neusklađenost i ne izdaje dalje potvrdu da o tome trebaju biti podaci javno dostupni i da znamo zašto netko nije dobio i zašto netko nije odradio svoj posao. U državi koja ima tri i pol milijuna stanovnika, kad znamo da su subjekti su spremni bavit se različitim poslovima, kad netko ne ne dobije određenu potvrdu iz stavka 5. odnosno ne dobije potvrdu o usklađenosti onda će se to vrlo jasno vidjeti i vidjeti da netko dobro ne radi svoj posao. Tema i nije tema da kažnjavate one koji dobro ne rade svoj posao, nego je tema da tjeramo sve da dobro rade svoj posao jer je prostor, okoliš nešto o čemu zaista kontinuirano moramo voditi računa. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite.

Štovani predsjedavajući, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Saborski klub Fokus i Reformista podržat će ovaj prijedlog zakona, sve ono što ide za time da imamo zaštitu okoline, ali i zaštitu naše hrane dobra je odluka. Usklada sa prosima EU zapravo idu prema tome da u konačnici bolje kontroliramo, bolje rješavamo probleme koji postoje, a to je pitanje naravno plastike koja je globalni problem. Naime, plastika koja je kao takova gotovo pa neuništiva. Zbrinjavanje i nje je jedno od temeljnih pitanja onoga što se tiče EU, ali ja bih rekao i svih oni koji brinu o zdravlju i okolišu. Naglasio bih i zdravstvene probleme koje stvara tzv. mikroplastika. To je nešto što pogađa i Hrvatsku, ali i EU i naravno što se toga tiče, dakle ovakve konkretne aktivnosti koje se provode mislim da će dovesti do boljitka i boljih rješenja koja postoje u Hrvatskoj. Međutim, ja bi se obzirom da je ovdje spomenuta i hrana i to je dio ukupnosti ovog zakona, dakle prisjetio kakva je to hrana koju mi jedemo koja se nalazi u tim vrlo često plastičnim ambalažama, da li je ona dovoljno dobre kvalitete i da vidimo te službene podatke koji se kriju iza toga. Naime, zdravstvena ispravnost i sigurnost hrane važni su čimbenici za zaštitu zdravlja i kvalitete života u Hrvatskoj i naravno svagdje drugdje. Imamo one koji su za to zaduženi to je Ministarstvo poljoprivrede, to je naravno Agencija za hranu, Zavod za javno zdravstvo Hrvatske. Hrana se u Hrvatskoj moramo reći i redovito kontrolira, međutim u relativno malom broju uzoraka. To znači na ukupnost svih onih prodanih objekata, svega onoga što je vezano uz hranu ja bih rekao da ukupnost, dakle onoga što u ovom slučaju posebice Zavod za javno zdravstvo radi i nije tako velik. Radi se o gotovo 20 000, evo bit ću precizan 256065 analiza u 2020. godini. To mi je zadnja godina koja je meni poznata, ali ono bih istaknuo da je u tih 25000 nalaza koji su načinjeni gotovo ipak 1237 ili 5 i pol Šta to zapravo znači? To znači da kad gledate onim kockarskim izrazom rečeno vaše šanse da naiđete na loš proizvod, radi se dakle o negdje šansi 1:18. Znači svaki 18 put kad dođete u trgovinu vi imate po ovim nalazima statističku šansu da kupite neispravnu hranu. Mislim da je ta šansa prevelika i da bi i Hrvatska, za javno zdravstvo, resorno ministarstvo moralo poduzeti i javne mjere kako bi se i kroz ovo što danas donosimo, ali i kroz kontrolu kvalitete hrana zapravo taj odnos u bitnome smanjio. Dakle, da se radi o jednom posto ja bih rekao o.k. Ajde 1:100 je dobra šansa da zbilja ne kupite nešto što će uzrokovati probleme u vama ili vašoj obitelji. Problemi su naravno raznovrsni. Oni se tiču naravno kao što ovdje kažu mikrobioloških, kemijskih, senzorskih ili fizičkih neispravnosti hrane u 5 i pol koji nisu u konačnici niti dovoljno značajni da obuhvate niti sve trgovine, niti proizvođače, niti bilo šta drugo, nego ja bih rekao to je više onaj pristup da se napravi ili ad hoc temeljem neke situacije salmonele ili nečega drugoga što ponekad zna zahvatiti Hrvatsku kao, dakle jedna bolest koja se tiče više ljudi ili kada govorimo o činjenici da da kada imamo tako mali broj uzoraka provjere onda je potpuno jasno da ne možemo očekivati niti veći dio. U svakom slučaju taj broj je relativno visok, viši nego drugdje u EU i u šansi 1:18 da da kupite nešto što nije ispravno za vas, vašu obitelj, vašu djecu je preveliki, dakle omjer koji bih ja kao saborski zastupnik htio ipak naglasiti da očekujem daljnje aktivnosti. Ovo je jedna od aktivnosti vezana jest uz plastiku, vezana je i uz sigurnost hrane koja se često nalazi u plastici i sasvim sigurno ja se nadam da ćemo na taj način napraviti korak više, a ovo što sam napomeno to je jedna kontrola koja je potrebna i u drugim elementima. Hvala. Hvala. Sada idemo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Ivan Ćelić. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, danas govorimo o jednom rekao bih tehničkom zakonu koji je vezan uz materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Tu je potreban jedan multidisciplinarni pristup. Premda je matično ministarstvo, Ministarstvo zdravstva dakle tu itekako ima vezano za problem onečišćenja okoliša odnosno okolišnih čimbenika koji između ostaloga utječu na zdravlje ljudi i kada govorimo dakle o utjecaju plastike nekako postoje tri osnovne skupine zdravstvenih problema koji su u interakciji sa potencijalnom štetnošću materijala od plastike. To su svakako karcinomi, to su poremećaji autističnog spektra i ADHD te neplodnost. Uredba Komisije EU od 15. rujna 2022. koja se implementira u hrvatski zakon utvrđuje pravila dakle za stavljanje na tržište plastičnih materijala i predmeta koji sadržavaju plastiku podrijetlom iz otpada ili proizvedenu od njega, razvoj i primjenu tehnologija postupaka i postrojenja za recikliranje za proizvodnju reciklirane plastike u svrhu uporabe u tim plastičnim materijalima i predmetima te korištenje materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom te plastičnim materijalima i predmetima koji su namijenjeni recikliranju. Danas smo čuli različite, različita promišljanja vezana za utjecaj plastike. Plastika je svuda oko nas, plastika je jedan od najvećih problema i za one koji se bave rješavanjem otpada pa tako i u Gradu Zagrebu imamo jako puno problema i zapravo u ovoj kako je kolegica Vučemilović rekla platformi Možemo! koja se kiti da je ona zelena ljevica mi smo dobili samo jednu najavu da ćemo doći od plastičnih žutih plastičnih vrećica do žutih kanti koje još nisu ugledale svjetlo dana i pred brojnim zgradama je mnoštvo plastike koja zagađuje okoliš što ipak nismo prije možda 4-5 godina viđali u Gradu Zagrebu. Preduvjet za povećanje recikliranog sadržaja u ambalaži za hranu i drugim materijalima koji dolaze u dodir s hranom i dalje je potreba za osiguranjem visoke razine zaštite zdravlja ljudi. Znamo da svaka plastika nije jednaka. Otpadni plastični materijali i predmeti čak i kada nastanu uporabom za hranu mogu sadržavati kontaminirajuće tvari koje su povezane s tom uporabom i potencijalno ugrožavaju sigurnost i kvalitetu materijala i predmeta od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom. Iako je malo vjerojatno da će takav plastični otpad biti kontaminiran relativno velikom količinom posebnih stvari za koje se zna da su opasne opasne za zdravlje ljudi kao što bi mogao biti slučaj sa primjenom plastike koja je upotrijebljena u industrijske svrhe identitet i razina slučajnih kontaminirajućih tvari koje bi mogle biti prisutne u skupljenoj ambalaži za hranu neodređeni su, oni ovise o izvoru i načinu skupljanja plastičnog otpada te mogu varirati između skupljanja. Tako smo isto imali situaciju u Gradu Zagrebu da je firma koja je bila zadužena za oporabu odlagala te žute vrećice pa su onda one lepršale kad bi malo zapuhao vjetar po Žitnjaku. Plastiku ako se upotrebljava za proizvodnju materijala i predmeta od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom uvijek treba dekontaminirati za vrijeme recikliranja do razine na kojoj je sigurno da preostale kontaminirajuće tvari ne mogu ugroziti zdravlje ljudi ili na drugi način utjecati na hranu. Kako bi se osiguralo da se potrošači hrane i subjekti u poslovanju s hranom mogu pouzdati da su materijali dekontaminirani i da postoji jednoglasno tumačenje opsega dekontaminacije koja se smatra dovoljnom, dekontaminacija materijala i predmeta od reciklirane plastike namijenjenih dodiru s hranom treba podlijegati jedinstvenom skupu pravila. O tome i služi dakle ova Načelo na kojem se temelji Uredba iz 2004. jest da svi materijali ili predmeti koji dolaze u izravan ili neizravan dodir s hranom moraju biti dovoljno inertni da se isključi prijenos stvari na hranu u količinama dovoljno velikima da ugroze zdravlje ljudi ili prouzroče neprihvatljivu promjenu u sastavu hrane ili pogoršanje njezinih organoleptičkih svojstava. Stoga se to načelo mora primjenjivati i na reciklirane materijale koji dolaze u dodir s hranom. Međutim, tu se, u toj uredbi pojašnjava i da uporabi recikliranih materijala i predmeta treba dati samo pod uvjetom da se utvrde strogi uvjeti za osiguravanje sigurnosti hrane. Osiguravanje sigurnosti hrane dakle obuhvaća ne samo prijenos stvari koje bi mogle utjecati na zdravlje ljudi ili na kvalitetu hrane nego i na mikrobiološku sigurnost. budući da sirovine za postupak recikliranja potječu iz otpada mnogo je veća vjerojatnost da će biti mikrobiološki kontaminirane nego materijali i predmeti koji su novoproizvedeni od uvoznih sirovina. Zato dakle jedna, jedan od smisla ove uredbe je da se osiguraju ne samo da materijali i predmeti od reciklirane plastike budu dovoljno inertni već i mikrobiološki sigurni. Dakle, tu je čitav niz različitih tehnoloških postupaka. Dio medicine koji se time osobito bavi jest zdravstvena ekologija i evo još jednom slažem se i podržavam ono što su rekli i kolegica Mrak Taritaš i kolega Hajduković da je dobro da smo dio EU i da nekakav jedinstveni skup pravila na razini EU bude implementiran i u Republici Hrvatskoj.

je plastika svuda oko nas i u nama i zapravo svi kao društvo moramo težiti tome da što manje koristimo plastiku i da je na neki način zapravo u jedan kružni proces uključimo kako bi se mogla reciklirati i koristiti za neke druge namjene. Želim vas pitati vezano uz edukaciju. Znači mi na žalost kao društvo u mnogo čemu nismo dovoljno educirani i oko toga kako odvajati otpad, kako tu plastiku iz koje ste, mislim tu ambalažu iz koje ste jeli da je trebate isprati pa onda tek odložiti. Na koji način mi možemo pojačati zapravo edukaciju? Malo idete gledati na Internet, onda nađete tu hajde nekakve brošure, pa evo nešto se i Nestle uključio, pa ovo, pa ono. Međutim, nema dovoljno edukacije od strane institucija. Tu je naravno i mjesto Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji sigurno rade nešto, ali nije dovoljno – Ministarstvo zdravstva, škole, zdravstveni odgoj koji vi nikako da prihvatite. **Reiner, Željko Poštovana kolegice Marić, na početku dakle ja apsolutno zagovaram uvođenje zdravstvenog odgoja, ono nije sporno samo je pitanje kako ono da bude sročeno da pokrije što je moguće više ljudi. Slažem se sa vama, dakle tu nije samo pitanje zdravstvene pismenosti, nego elementarne pismenosti. Tu su brojne institucije koje bi trebale raditi na tome. Pitanje je koliko ljudi zna što je to Mobiusova petlja. Znači taj sustav recikliranja kako on ide, koji su utjecaji plastike na zdravlje ljudi? Puno puta to završi sa nekakvim senzacionalizmom u medijima što u određenome trenutku može biti kontra produktivno. Dakle, svi smo kao društvena zajednica odgovorni od same te situacije da odgovorno odvajamo otpad, pa tako i plastiku u posebne spremnike, do toga dakle da i ovakvim otvaranjem određenih tema pokušamo posvijestiti, dakle nemoguće je eliminirati, ali sa nekakvim i možda simboličkim potezima mogu se napraviti dobri potezi prema naprijed. **Reiner, Željko (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Čeliću svi smo se složili da je ova direktiva dobro došla kao i većina direktiva da nam trebaju, ali ono što mene negdje zabrinjava u svemu tome prvo smatram da nije dobro onaj stari oblik kada je Sanitarna inspekcija bila odvojena, a nije bila u sklopu Državnog inspektorata čini mi se da može biti učinkovitija pod ingerencijom Ministarstva zdravstva, ali me izrazito čudi kolega Hajduković je naveo da nakon tih intenzivnog gorenja smrada u okolici Osijeka, da nigdje nisu pronađeni tragovi mikro plastike. Je li moguće kad znamo da su nam i ribe zatrovane mikro plastikom, kad pitanje koliko smo i mi sami plastificirani već iznutra s obzirom što sve unosimo u sebe. Je li moguće da ta plastika je mogla tek tako samo ispariti, odnosno izgaranjem … …/Upadica Reiner: Poštovana kolegice Sabljar-Dračevac to je pitanje, ovaj prvi dio, dakle da li je Državni inspektorat bolji kao jedinstveni ili da svako ministarstvo ima svoj inspektorat to je političko pitanje. Ovo drugo je dakle više pitanje struke u smislu pitanja zdravstvene ispravnosti vode, odnosno uloga županijskih zavoda za javno zdravstvo koje trebaju dati svoj pravorijek. Naravno da je onečišćenje evidentno, samo je sad pitanje da li je to količina koja može ugrožavati akutno ili kronično zdravlje ljudi koji žive na tom području i tu svakako trebamo, to sad nije pitanje za nagađanje da li je, da li nije, nego to je egzaktna znanost koja onda treba utvrditi koliko je bilo tih čestica plastike u zraku i je li to utjecalo, je li to bilo na voću i povrću koje je uzgajano na području Slavonije i Baranje. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Kolega zastupniče dakle vi ste u svom izlaganju i spomenuli sve štetnosti kojima se sami susrećete u obavljanju svoga posla vezano uz okoliš i zdravlje ljudi, jel' korištenjem plastike. Naravno da je prva premisa svih nas i svi se tu slažemo da treba prestati koristiti plastiku, odnosno smanjit njenu uporabu. Naravno to neće doći tako brzo zato je i važno da se upravo ovakvim zakonodavnim izmjenama i uvode i veće obveze i veće kontrole kod proizvođača plastike, dobavljača i svih koji posluju sa hranom. Ja ću kratko svakako se osvrnuti na ovo što su kolegice rekle oko Drave international u Osijeku. Bio je i Odbor za zaštitu okoliša, bila sam aktivna na tom odboru. Smatram da su institucije evo napravile sve što su trebale u svojoj nadležnosti, a sve ono dalje što se treba događati po pitanju Drave international treba nam biti i upozorenje svima ostalima koji gospodare sa otpadom od plastike na koji način se ne smije gospodariti sa otpadom, odnosno i što kada se otpad kojeg imaju pretvori u sirovinu kako i na koji način će dalje tu sirovinu oni koristiti i uporabljivati, jer vidimo da i dalje idemo u smjeru toga da se treba smanjivati otpad od plastike … …/Upadica Reiner: Hvala./… Poštovana kolegice Tramišak slažem se sa vama i ponovno naglašavam, dakle svaka plastika nije jednaka plastika. Znači, te oznake to bi također trebalo educirati opću javnost kada piše 5, kada piše broj 1, kada piše broj 7. Tu naravno postoji razlika i recimo plastične vrećice koje su za jednokratnu uporabu one dolaze od plastike kojoj je oznaka LDP koje su zapravo najmanje štetne, ali naravno ta opće raširena uporaba dovodi do zagađivanja jer znamo da se ta plastika, da joj treba poprilično vremena da se ona u potpunosti reciklira ako se ikada može u u potpunosti reciklirati. Ali evo ja sam prije 2 godine bio u Ruandi. Tamo je zabranjeno imati plastične vrećice. U Africi je daleko veći problem, dakle i ta svijest o odgovornom upravljanju

Hvala lijepo. Kolega Ćelić, prvo, jako mi je drago da podržavate uvođenje zdravstvenog odgoja, volio bih da to više vašim kolegica i kolega sa ove strane podržava jer da podržava onda bi ga vjerojatno i u školi imali. No, slažemo se oko ovoga zakona da je dobra stvar, mislim da nisam čuo niti jednog zastupnika ili zastupnicu koji je raspravljao, a da ga nije podržao, no ono gdje mi padamo uvijek je provedba. Dakle ako je poanta kao što sam rekao samo usvojiti zakon eto da bi bili usklađeni sa EU, a onda biti polovičan ili nedovoljno dobar u provedbi onda nismo napravili ništa. Što vi mislite, trebamo li napraviti procjenu učinke propisa recimo nakon 2.g., a onda uskladiti ne samo zakon nego i politike i u ovom slučaju, a i u nekim drugima ako procijenimo da učinak zapravo nije željeni odnosno da nismo postigli cilj?

Naravno nakon svega treba raditi i evaluaciju, nije dovoljno samo implementacija određene uredbe EU u hrvatske zakone nego trebamo vidjeti i ishode, znači tu definitivno imamo problem u RH sa praćenjem ishoda, a kod nas u medicini praćenjem ishoda liječenja, a tako isto i ovdje, dakle ako donosimo određeni zakon onda bi bilo logično da i nakon određenoga vremena se napravi evaluacija postojeće zakonske regulative i što smo zapravo s time postigli, da li imamo bolje postotke ili iste ili lošije? Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa predsjedavajući. Pa evo moram samo kratko, ovaj zdravstveni odgoj u našim školama postoji, on se obrađuje kroz više predmeta, ne kao jedan sam predmet nego je to međupredmetni, međupredmetna materija jel. Imam dvoje djece u osnovnoj školi i znam da o tome uče i da im dolaze i specijalisti školske medicine. Kolega Ćeliću, evo meni se dopala jako jedna rečenica koju je rekao kolega Kirin, u razvijenim zemljama nemojte udisati zrak, a u ovim nerazvijenima nemojte piti vodu jel. Jako puno plastike se ustvari završi kroz tu energetsku oporabu, u energanama, cementarama itd., a jedan dio se i reciklira, a dobar dio se i izvozi. Prošle godine Europski parlamenta u siječnju usvojio je stajalište o novim pravilima za otpremanje otpada i tu su se zastupnici onda u Europskom parlamentu, oni su inzistirali na strožim pravilima, pa čak i da se zabrani izvoz plastičnog otpada u zemlje koje nisu članice OECD-a, pa evo čisto vaše mišljenje o tome. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ćelić. da, mi smo bili svi obasuti sa zaštitnim maskama za vrijeme covid epidemije, ali i danas ako odete u određene zemlje Dalekog Istoka, pogotovo u neke Megapolise, npr. u Jakartu, masu ljudi danas nosi masku zato što je toliko onečišćen zrak da oni ne mogu disat na cesti. Što se tiče, to ima smisla dakle da se zabrani izvoz plastike u zemlje trećega svijeta zato što je tamo zakonska regulativa vrlo porozna, porozna, EU radi neprestano na poboljšanju i ponekad mi je žao što upalim neki dokumentarac na National Geographicu, kad vidim kakva je situacija u pojedinim afričkim zemljama koje zbog nedostatka novčanih sredstava prihvate dakle otpad sa europskog kontinenta i onda to završi po poljanama i onda to putuje, putuje, pogotovo kad se digne vjetar, prašina, plastika itd.. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolege, ja bi se vratila možda još jedanput na temu edukacije, dakle ne samo edukacije od najranije životne dobi koja mora biti kroz vrtić i škole i ostalo, ne mislim pritom da se treba građane strašiti, ali mislim da je izuzetno važno da se možda i barata nekim podacima, ne u smislu senzacionalizma, što u principu uopće plastika u našim životima znači. Kolegica Sabljar-Dračevac je onako rekla dosta, kaže, možda smo opločeni s plastikom iznutra. Dakle, bez obzira na to sve zajedno mislim da je ta edukacija, taj, taj uopće senzibilizirati javnost što plastika znači, to da imamo jedan poseban, drugačiji odnos prema tome, da znamo da je to nešto nešto s čim morate upravljat kao i o nekim drugim stvarima je izuzetno važno, pa me zanima s aspekta vaše struke, medicinske struke, što bi se tu još kao korak naprijed moglo napraviti? Hvala lijepo. Pa poštovana kolegice Mrak-Taritiš, tu dakle kao što ste i sami rekli, ta edukacija treba ić iz više aspekata i iz više smjerova. Kada govorimo o edukaciji na medicinskom planu onda je tu izuzetno bitna uloga Županijskih zavoda za javno zdravstvo. Složit ćete se da iako ne dolazite iz zdravstvenog sektora zapravo ti naši Zavodi za javno zdravstvo nisu bili toliko prepoznatljivi i nisu ljudi čuli za njih dok se nije dogodila epidemija covida-19, a oni upravo njihov glavni biznis rekao bih je prevencija. E sada, niti političari žele da se nešto planira na 10.g. jer žele čim prije rezultat, tako nisu popularne mjere koje su preventivnog karaktera niti u medicini jer one dugoročno daju naravno rezultate, tako i na ovome polju. Tu bih možda rekao dakle da, da su možda i neke mjere poticajne u financijskom smislu od strane JLS dobrodošle kada govorimo o boljem upravljanju sa otpadom. Poštovani kolega, dakle svi saborski klubovi, a i zastupnici podržat će ovaj prijedlog zakona, ključni element je naravno s jedne strane zbrinjavanje plastike, a sa druge strane zdravstvena ispravnost naše hrane jel to je vezana tema. Ovog trenutka kada govorimo o tome onda bih naglasio da taj problem plastike koja se upotrebljava sve više vezano uz dakle hranu na način da se pakira u dakle plastične da li posudice, da su plastične boce sastavi dio ukupnosti dakle prodaje i da u osnovi zapravo imamo problema sa mikroplastikom koja čini mi se postaje sve veći problem ne u Hrvatskoj nego i svagdje drugdje veliki, veliki, najveći problem su naravno boce, takav je, tako barem zdravstvo i naše ali i drugo govori jer naravno ono otpušta tu mikroplastiku u vodu koja ulazi u tijelo.

Poštovani kolega Bajs, tu je opet više razina dakle od osobne pa onda sve dalje i dalje. Asocijacija dok ste vi postavljali pitanje dok ste replicirali je pitanje ribe jel, svi nekako i viša je cijena one ribe koja je divlja, koja nije uzgajana u nekim organiziranim tovilištima i tako, a zapravo jako puno te ribe koja je divlja, ona je nažalost prepunjena sa mikroplastikom i, i to jednostavno ljudi ne posvjeste jel. Dakle ta kontaminacija je definitivna ali moramo vidjeti kakvo je sadašnje stanje, učiniti sve da to pokušamo svest na najmanju moguću razinu. Nemoguće je očekivat da će bit plastika u potpunosti eliminirana ali tamo gdje je moguće onda je to tamo treba ukloniti od nekakvog plastičnog pribora koji može bit drveni pa nadalje. Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovana zastupnica Renata Sabljar Dračevac, no prije nego što ona započne pozdravimo na galeriji upravo stižu učenice i učenici Gimnazije Sesvete Renata (Socijaldemokrati)** Ja se zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege saborski zastupnici. Hrana dolazi u kontakt sa mnogim materijalima i različitim predmetima tijekom svoje proizvodnje, obrade, skladištenja, priprema i posluživanja prije nego što je mi na kraju konačno konzumiramo. Takvi materijali i artikli uključujući i ambalažu i spremnike za hranu, strojeve za obrade hrane te kuhinjsko i stolno posuđe. Njihovi sastojci koji dolaze u dodir s hranom i koji ih tih materijala prelaze u hranu, mogu utjecati na kemijsku ispravnost hrane i na zdravlje ljudi kao naravno i na kvalitetu hrane, njezin okus, miris i izgled. Kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti hrane svi materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom, moraju biti strogo kontrolirani kada se stavljaju na europsko tržište. Državni tajnik kaže da je u RH, dva subjekta su zatražila da recikliranu plastiku koriste za novu pohranu hrane. Ne mogu ovaj ne spomenuti izlaganje kolegice Vučemilović koja je spomenula da u toj plastici mi imamo praktički 500 različitih kemijskih tvari koje se ne mogu tako jednostavno kontrolirati. Drago mi je da ćemo mi imati znači dva proizvođača koja ćemo valjda kontrolirati po razini kvalitete koje traže ova uredba, ali isto tako se plašim što je sa onim materijalima koje naručujemo iz stranih stranih zemalja, a vrlo čestu upravo u njima se dostavlja hrana na hrvatskom tržištu. Ne mislim pri tome na europske zemlje nego na zemlje iz cijelog svijeta, druge. Dakle, ovim zakonskim prijedlogom u odnosu na važeći Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir sa hranom, osigurava se provedba uredbe, detaljnije definirane i uređene obaveze subjekata koji obavljaju djelatnost recikliranja plastike u svrhu upisa postupka u registar EU te utvrđuju ovlasti nadležnih sanitarnih inspektora Državnog inspektorata radi unapređenja postupanja o poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera u provedbi uredbe EU-a. Naravno ponovno se ponavlja koliko nam je provedba važna i koliko su nam važni inspektorati. Novim pravilima kojima se propisuje ovom uredbom obuhvaćene su sve postojeće i buduće tehnologije recikliranja plastike kako bi se osiguralo da se potrošački, znači hrana koja je smještena u te artikle bude na najkvalitetniji mogući način odnosno da se da je taj materijal sigurno dekontaminiran i da postoji jednoglasno tumačenje opsega dekontaminacije koja se smatra dovoljnom. Dovoljnom, to je isto sad znate pitanje koliko je to dovoljno i da li će nam u budućnosti to dovoljno ćemo reći nije bilo dovoljno, trebalo je više, veću zaštitu napraviti. Naime, kako bi se što bolje iskoristili resursi reciklirane plastike postoje sve učestaliji u proizvodnji. Stoga dekontaminacija materijala i predmeta od reciklirane plastike koja dolazi u neposredan dodir s hranom, treba podlijegati jednostavnom skupu pravila, čime se omogućava uporaba materijala i predmeta koji potencijalno mogu biti opasni za zdravlje ljudi ili na drugi način utjecati na hranu jer otpadni plastični materijali i predmeti, čak i kada nastanu uporabom znači od neke druge hrane, mogu sadržati kontaminirajuće tvari koje su povezane s tom uporabom i potencijalno ugrožavati sigurnost kvalitete materijala i predmeta od reciklirane plastike koje dolaze u dodir s hranom. Iako je malo vjerojatno da će takav plastični otpad biti kontaminiran relativno velikom količinom posebnih tvari za koje se zna da su opasne za zdravlje ljudi kao što mogu biti slučaj sa plastikom upotrebljavanom u industrijske svrhe. Identitet i razina slučajnih kontaminirajućih tvari koje bi mogle biti prisutne u skupljenoj ambalaži za hranu neodređene su, nasumične i ovise o izboru i načinu skupljanja plastičnog otpada te mogu varirati između skupljanja. Stoga plastika ako se upotrebljava za proizvodnju materijala i predmeta od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom uvijek treba dekontaminirati za vrijeme recikliranja do razine na kojoj je sigurno da preostala kontaminirajuće tvari ne mogu ugroziti zdravlje ljudi ili na drugi način utjecati na hranu kao što sam rekla tek ćemo u budućnosti moći procijeniti da li nam je razina bila dovoljno velika sigurnosti. Kako bi se osiguralo da se potrošači hrane i subjekti u poslovanju s hranom mogu pouzdati da su materijali dekontaminirani i da postoji jednoglasno tumačenje opsega dekontaminacije koje se smatra dovoljnom, dekontaminacija materijala i predmeta od reciklirane plastike koji dolaze u neposredni dodir s hranom treba podlijegati jedinstvenom skupu pravila. je propisao, koja su propisana ovom uredbom obuhvaćaju sve postojeće i buduće tehnologije recikliranja plastike. Iz tog razloga moram pohvaliti što je ovo područje cjelovito uređeno novim zakonskim prijedlogom pogotovo zato jer su njime intenzivirane i obuhvaćene sve postojeće i buduće tehnologije recikliranja plastike kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi, ali još jednom moram upozoriti da li je to zaista dovoljno i da li ćemo mi kvalitetno provoditi ovo što je s ovom direktivom određeno. Hvala. Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Kolegice završili ste zapravo sa onom mojom poantom. Zakon je dobar, odličan, povećava sigurnost hrane i kvalitetu hrane za ljudsku konzumaciju, ali hoćemo li ga provesti kako treba to je pitanje svih pitanja, dakle to je jedan segment. Drugi, što se tiče plastike i posebice plastike koja dolazi u dodir s hranom, ako nam plastika nije ta koju ćemo koristiti, što hoćemo, je li to drvo, je li to papir ili je li neki materijal i koje će reperkusije onda on imati na ekološ, koji će ekološki otisak koristiti, ostaviti. Znači ako ne koristimo plastiku koja je jeftina i zahvalna, ako je recikliramo, dakle i ako je dekontaminirana što ste pričali, ako je sigurna za hranu kakav će biti ekonomski učinak, a onda i okolišni ako koristimo druge materijale. Molio bih vaš komentar i perspektivu na to. Zahvaljujem se kolega na pitanju. ni takav ugljični otisak kao što bi radili neki drugi materijali. O svemu se treba razmišljati definitivno i osobno smatram da je puno bolje koristiti inertne materijale koji se mogu kvalitetno održavati da ostaju ispravni odnosno recimo npr. inoks ili tako nešto. Što se tiče papira, papir opet ima svoje, svoje znači poteškoće koje nisu dobro došle, ali kažem treba razmisliti o zakonu, o tome da se konoplja ponovo vrati i da mi počnemo proizvoditi evo slamke, svašta se proizvodi sada od konoplje,

Završili ste svoje izlaganje sa onim što često čujemo. Zakon je dobar, pitanje provedbe, imamo li dovoljno inspektora, imamo li dovoljno ovlaštenih laboratorija, tko će to kontrolirati i hoćemo li dobiti povratnu informaciju što se dogodilo nakon što smo mi ovo usvojili. To je ključ cijelog problema i to je ono ustvari gdje imam nekad osjećaj da se malo vrtimo u krug kao mačka koja hoće si ovaj zagristi svoj rep, ali evo i kad radimo neke izmjene evo sad vi ste spomenuli slamke, pokazalo se da ove papirnate imaju u sebi bojila koja su izuzetno opasna po zdravlje, a ja ih još uvijek vidim, srećem, nisu maknuta. Na svakom onom malom sokiću su, pa pitanje je to naša djeca piju koliko smo mi učinkoviti u provedbi određenih rješenja, a i koliko su neka rješenja uopće prikladna jer se vrlo brzo uspostavi da ona u konačnici nisu dobra, štetna su za zdravlje … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … ponekad imam osjećaj da se vrtimo u krug. **Reiner, Željko Slažem se kolegice u potpunosti sa vama. Ja bi samo podsjetila još jedanputa da smo mi u medicini imali situaciju gdje se trudnicama ordinirao lijek Talidomid koji je ispao da je teratogen za plod. Znači davalo im se da ne bi imale mučninu, a to je utjecalo na plod i mnoge su ostale bez željenog, željenog djeteta ili su rodili dijete s poteškoćama. Da, slažem se s vama provedba je najvažnija i jako bi dobro bilo znati za sve zakone koje smo recimo donijeli u ovom sazivu kada bi se u nekom razdoblju od od 2 godine napravila procjena učinka tih zakona i vidjelo što se, što je primjenjivo, što nije primjenjivo. Šteta je što mnogi zakoni ostaju nedorečeni negdje u zraku jer nikada nisu prov… napravljene prave, kvalitetne provedbene mjere tih zakona i temeljni problem ovog, ovog našeg parlamenta mislim da je to i dok se to ne promjeni nećemo ići Karlić. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Evo svi smo svjesni masovne proizvodnje plastike već gotovo 60 godina, pa i toga da negdje 60% plastike završi na otpadu, u prirodi, u moru, u nekim sastojcima hrane, u prašini, u zraku i naravno da dio te plastike, mikroplastike mi unesemo u sebe ili kroz probavni ili kroz dišni sustav. Naravno svjesni toga da se plastika razgrađuje oko 400, 500 godina pa i više, a mi toliko ne živimo, međutim ona u tijelu sigurno otpušta iz sebe ili organizam uspijeva ipak nešto od toga razradit odnosno preuzeti na sebe neki kemijski sastojak toksin, metal. Da li imate iskustva kako to djeluje na duševno zdravlje naših pacijenata odnosno ljudi uopće u svom životnom iskustvu? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Gledajte to je ono što sam prije probala reći, u najboljoj vjeri mi krenemo u korištenje nečega i vjerujemo da će to uroditi nekakvim dobrim plodom, kao npr. ovaj lijek što sam ga maloprije spomenula, ali nažalost mi tek naknadno sa velikim odmakom možemo vidjeti kakve je posljedice to napravilo na zdravlje. Meni se čini da ćemo mi tek u nekom razdoblju od 20-ak godina znati i vidjeti šta plastika radi našem organizmu i možda čak utječe i na duševno zdravlje jer na jednim dijelom može se naravno ona mikroplastika doći i u mozak, moguće je da će tkivo tkivo reagirat na neki način, dakle vidjet ćemo. Za sada još uvijek nemamo rezultata i nema odgovora, a posljedice ćemo plašim se vidjeti. **Reiner, Željko Hvala vam. Poštovana kolegice, evo drago mi je da ste vi kao i većina zastupnika izrazili slaganje s ovim izmjenama zakona, zaista jedan iskorak posebno u vidu kontrole i obveza koje se nameću onim subjektima koji posluju s hranom da rade i dodatno analizu opasnosti radi uporabe materijala koji dolaze u dodir s hranom, a mogu imati nekakve posljedice. Svi su ovdje komunicirali koje ste vi primijetili nekakve i posljedice i u svom poslu koje imamo. Ja bih ovdje dodatno ponovno se vratila i na samu svijest konzumenata, dakle potrošača i na svih nas osobno svojim primjerom koji možemo smanjiti uporabu plastike. Dakle, ne kupovati proizvode koji su u ambalaži od plastike već gledati kupovati sve one proizvode koji se nalaze u drugim, možemo tako reći ekološkim pakiranjima, štititi i svoje zdravlje i sam okoliš. Ali dodatno ja sam evo istakla i prijedlog informiranja svakako javnosti i o samim vrstama onih oznaka i što znače brojevi, pa evo još dodatno ću istaknuti svakako brojevi koje imaju na PET ambalaži oznake 1,3,6 i 7 obvezno izbjegavati odnosno oni …/Upadica Reiner: Hvala./… koji su pod jedan koristiti samo jednom, a ne ponovno upotrebljavati. Zahvaljujem potpredsjedniče. Da, dobro je da se to ponavlja. Ali mi smo u ovom Saboru usvojili zakon koji je bio vezan uz korištenje voda i organiziranje javnih česmi u gradovima da se može doći do pitke vode i pogledajte bez obzira što smo rekli da u svakom restoranu imamo pravo zatražiti vrč vode umjesto da nam daju u PET ambalaži vodu mi i dalje u Saboru imamo ove malene bočice od 250 ml dakle plastike kojom smo sasvim sigurno zagadili naš okoliš i ja predlažem da krenemo od nas i da od sada na odborima serviramo vodu u vrčevima, a ne dajemo zastupnicima malene bočice. Hvala. **Reiner, Željko Hvala. Poštovana kolegice Sabljar Dračevac, problem nejednake kvalitete ako gledamo EU hrane, sredstava za čišćenje možemo proširiti i na pitanje nejednake kvalitete plastike koja se proizvodi u pojedinim zemljama članicama EU. Mi imamo Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti koji je vezan za migracije određenih spojeva u hrani i potencijalnu štetu za ljudsko zdravlje, ja bih ovdje spomenuo dakle i postoji taj RASFF sustav, znači sustav brzog uzbunjivanja. Ako odete na stranicu Državnog inspektorata onda se može ispunit ukoliko dolazi do nekakvih neželjenih i to je svakako i sredstvo za razmjenu informacija. Dakle, postoji mnoštvo različitih mehanizama koji su već na neki način integrirani u hrvatske institucije, u hrvatske zakone samo je pitanje koliko mi to sve primjenjujemo i koliko je to samo razlika između teorije i prakse gdje puno puta dolazimo u raskorak. Renata (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem se. Da, kolega slažem se u potpunosti s vama i doista je dobro što imamo tu brzu razmjenu informacija, vidjeli smo već puno puta na našim tržištu su se povukli proizvodi. Nisam primijetila nijednom da smo mi ti koji smo uznemirili EU, nekako mi se čini da je to više dolazilo prema nama nego od nas. Ali se slažem s vama da treba krenuti i od nas odnosno da i mi trebamo to bolje bolje kontrolirati odnosno koristiti sve one alate koji su nam na raspolaganju da bismo podignuli tu razinu kvalitete zaštite zdravlja koja nam je potrebna. Hvala.

plastičnih proizvoda, životne navike koje definitivno moramo mijenjati jer od nas sve kreće, od onih platnenih torbi koje bi trebali ponijeti kada idemo u kupovinu do cijelog niza nekakvih drugih aktivnosti, kolko je to moguće jel, ponekad ni ne možete. Ali evo moram se pohvaliti kao članica Odbora za gospodarstvo da mi više nemamo na stolovima kada su sjednice odbora male bočice nego imamo vrčeve za vodu, čaše, voda je ispravna, jednako dobra i malo smo pokazali i ekološku osviještenost, a i štedljivost jer to je u principu najjeftinija voda i evo, stiže nam još bočica malih plastičnih dok mi ovdje raspravljamo o plastici. Kao što sam rekla u replici kolegici Sabljar-Dračevac, stvarno se ponekad osjećam kao da se mi malo vrtimo u krug sa, ne samo mi nego cijela EU i bojimo se zagristi u samu srž problema, a to je da se mora proizvodnja plastike jednostavno smanjiti jer ovo sve što mi kasnije pokušavamo nije dostatno. Većina te plastike završi u energanama, Europa ima nekih 500 energana koje rade na otpad. Što mi radimo? Mi imamo ovdje udruge koje se bore protiv energana, a onda mi pročistimo jer plastika je ustvari tekući, kruta nafta i ona ima vrlo veliko, velika energetska svojstva. Koriste ju i cementare, koriste ju energane, ona je odlično gorivo, je li, i onda mi to sve lijepo razvrstamo, sve složimo i onda plaćamo drugima da to u nekoj energani spali ili plaćamo našim .../nerazumljivo/... npr. našičkoj cementari koja koristi RDF znači otpad koji još ima nekakvu energetsku vrijednost i onda ta ista cementara ima uređaj za mjerenje, mjernu postaju za mjerenje kvalitete zraka, a grad ju nema, a možda ne bi bilo loše imati još jednu nezavisnu mjernu postaju koja bi onda iskontrolirala što se tu događa i poštuje li taj zagađivač sve one uzance i sve ono što mora poštivati. Znači u 2019. je procijenjeno da globalna proizvodnja i spaljivanje plastike je, u atmosferu ispumpalo više od 850 milijuna tona stakleničkih plinova, a do 2050. bi se te emisije mogle popeti na čak 2,8 milijardi tona to su ogromne brojke. Znači kad govorimo o plastici, nije sve samo recikliranje, znači moramo uzeti u obzir i ovaj dio koji je dominantan, je jer, reciklira se u biti relativno mal postotak plastike još uvijek. EU pokušava to povećati pa tako u sklopu zelenog plana do 2030. g. bi se trebalo 55% otpada od plastične ambalaže reciklirati. To su vrlo ambiciozne brojke, a to nam je, danas je 2024., to nije, to je za 6 godina, to je evo, tu. Što mi radimo na tome? Relativno malo i onda pitanje je, kad se izveze to u druge države gdje je zakonska regulativa puno blaža, gdje su kontrole, nedostatne, evo, tako ću se politički korektno izraziti, pitanje je što sve završi u toj recikliranoj plastici, vidjeli smo po nekim tim ovaj istraživanjima da tu istinu ima pa je tako Europski parlament se dosta bavi time, normalno, EU je uistinu predvodnik u tom dijelu zelenih politika. U siječnju 2023. usvojio stajalište o novim pravilima za otpremanje otpada i kao što sam i rekla, zastupnici su inzistirali na strožim pravilima da se jednostavno prestane, da se zabrani izvoziti plastični otpad u zemlje koje nisu članice OECD-a upravo zbog tog manjka kontrole, upravo zbog tog manjka zakonske regulative. Brojni su pokušaji pa onda ova zabrana, je li za boce sa čepovima i poklopcima koji su pričvršćeni za spremnike, vjerojatno ste primijetili i ne znam da li vas to nervira jednako kao i mene, ali da su sada čepovi, mada su oni od druge vrste plastike, pričvršćeni za boce, je ali u principu to je jedini način da ta jednokratna plastika ostane i dalje na tržištu, pa onda zahtjev da se poveća udio reciklirane plastike u bocama, u ambalaži na nekih 25 do 30%, sve su to pokušaji koji su hvalevrijedni, ali neće u konačnici riješiti problem koji mi imamo, a moramo krenuti ipak prema onima koji najviše zarađuju na tome, to je jedan put, ali i od nas samih. I evo, još na kraju, htjela bih se uistinu dotaknuti te mikroplastike, nanoplastike, je li, o kojoj je isto bilo riječi jer te mikroskopske čestice su opažene na pčelama, u ribi, ima ih na Himalajama su ih našli, nema mjesta na zemlji gdje nisu našli te mikročestice, a njihova bitna karakteristika je što oni na svojoj površini mogu vezati razne zagađujuće supstance, kao što su teški metali, alergeni, toksini, raznorazni mikroorganizmi, virusi, bakterije, itd., koji onda opet ugrožavaju zdravlje ljudi. Mislim da smo dotakli jako velik broj problema vezanih za plastiku, za plastičnu ambalažu i nećemo ih mi sve, naravno, riješiti danas u ovoj raspravi, ali mislim da je dobro govoriti o tome i dobro je, u principu ukazati na sve te probleme pa krenuti od nas i evo, možda od ovaj, od ovih bočica malih, možda bi to bio dobar put da i mi svojim primjerom pokažemo kako ovaj, pokušavamo smanjiti količinu upravo te jednokratne plastične ambalaže koja ustvari predstavlja nekako najveći, najveću ugrozu za okoliš. Ja sam evo, i jučer došla iz Slavonije i putem, puhalo je ovih dana, putem malo gledam, vozim se kroz zlatnu požešku dolinu, a oni jarci, oni kanali uz cestu puni vrećica, plastičnih boca, raznoraznog smeća, ali uglavnom 90% razno razne plastike. Ružno to izgleda, možda je netko namjerno bacio, možda je vjetar donio ali činjenica je da ne samo ovo što mi prikupimo pa ode negdje, a mi ne znamo točno gdje, a vidjeli smo na Jakuševcu što se događa i to isto nije dobro, već i ovo što uopće ne završi u otpadu počinje predstavljati problem i ugrožava i ne samo zaštitu okoliša nego i zaštitu prirode. Hvala. Repliku ima poštovana zastupnica Sabljar Dračevac. vi imate vale koje su prepune razno razne, najviše plastike. I ako se to fizički ne odstrani, to strašno narušava, narušava Ali ono što mene brine, ja sam zadovoljna što postoji ova direktiva ali nisam pretjerano zadovoljna s time što ćemo mi u recikliranu plastiku pohranjivati hranu bez obzira na ovu razinu zaštite.

Hvala lijepa kolegice Sabljar Dračevac. Pa ja mogu vam reći, krenut od sebe i definitivno u potpunosti izbjegavati korištenje reciklirane plastike za bilo kakvu hranu po meni si smo mi gledali nekad nekakav dokumentarac o tim pogonima, bilo onima u Kini ili nekim zemljama u Africi, Indoneziji, Aziji itd., gdje se u stvari reciklira plastika pa onda se ona kao nešto razvrstava pa se to u granule melje pa se od toga ponovno, nisu to baš postrojenja koja su po meni, jedno je ovo što će se radit ovdje. Zato je recimo ova inicijativa iz Europskog parlamenta da se u zemljama koje su članice OECD-a mora, moraju biti ta postrojenja gdje će se reciklirati plastika itekako bitna. I zato mislim da je to izuzetno važno i o tome treba govoriti i za to se treba zalagati jer su kontrole pravna regulativa u ovim država uistinu nešto što nije na razini onog što …/Upadica Hvala lijepo. Kolegice, skladištenje hrane i dodir hrane sa plastikom je osjetljiva tema i baš zbog toga i podržavamo ovu direktivu. Međutim plastika kada pričamo o plastici, govorili ste o recikliranju plastike. Plastika je jedan od najzahvalnijih materijala za recikliranje. Ja isto nisam sretan s tim da recimo hranu držimo u recikliranoj plastici ali postoji čitav niz drugih namjena za koje se može koristit. što, što bih želio problematizirati je da smo mi u jednom trenutku imali zavidnu razinu recikliranja jednokratne ambalaže posebice govorim o bocama, dakle kada na žalost zbog neimaštine jer su ljudi bili izuzetno motivirani da te boce prikupe i vrate za povrat naknade koje bi dobili. Međutim problem je sada što je naknada toliko niska i mizerna da ta motivacija gotovo više i ne postoji. Mislite li da je vrijeme da podignemo povratnu naknadu i time zapravo omogućimo veću razinu reciklaže? Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala kolega Hajdukoviću, Hajdukoviću. Mislim, činjenica je da je ta naknada već godinama na istoj razini i ona bi se morala korigirati na više. Ima nekih naznaka, čini mi se da Fond za zaštitu okoliša je objavio da rade na tome ali bez obzira na to i bez obzira na naknadu, ne znam, mislim da većina kućanstava nekako to odvaja jer ja ne bih rekla da su naši građani ekološki nepismeni, da oni ne znaju. Znaju oni jako dobro i motivirani su i razvrstavati otpad i uistinu se ekološki vrlo odgovorno ponašati, ono što naše građane smeta to je kad vide da dođe kamion Čistoće pa sve zajedno ubaci jel i kad sve to ode na isto odlagalište i onda oni jednostavno izgube motiv. Onda se osjećaju prevareni i to su stvari koje nisu dobre i to je ono što komunalna poduzeća i jedinice lokalne samouprave …/Upadica Hvala lijepa. Poštovana kolegice gledala sam ovdje izvješće iz 2. mjeseca 2023. koje se odnosi na skladištenje odnosno gospodarenje otpadom, između ostaloga se spominje odvoz plastike i sad kaže da nas to izvješće obavezuje EU i kaže da je u RH izdana dozvola za gospodarenje otpadom za 77 tvrtki na 99 lokacija za postupke zbrinjavanja svim postupcima koji se koriste. I sad je zanimljiv podatak i zapravo porazan da u RH 2021. je bilo 306 tisuća tona otpada od plastike znači 79 kg po stanovniku. To je strašno puno. Od toga 54% otpadna plastika, odvojeno sakupljeno 48% i onda gledate ta, tu raspodjelu i ispadne

Pa hvala kolegice Marić. Ne smijemo nikad zaboravit da smo mi turistička država, jel. I postoje neka istraživanja da ljudi na, kad su na odmoru ipak su malo blaži je li, malo se opuste pa ne razdvajaju tako revno otpad kao, a negdje možda čak nemaju ni mogućnost u nekim turističkim središtima. baš danas čini mi se da je krenulo zbrinjavanje onog velikog skladišta otpada u Varaždinu koje tamo stoji već godinama i vidimo mi i u medijima da svako malo nam iznikne nekakva napuštena tvornica u koju je netko došao pa krenuo odlagati otpad. otpad. Otpad je problem ne samo kod nas nego i u drugim državama i mi moramo kao država shvatiti da ako ima ne znam EU, sve članice ako imaju 500 energana šta mi glumimo onda? Mislim morat ćemo krenuti u određenom smjeru. Ovo što imamo sada definitivno nije dovoljno. **Reiner, Željko Poštovana zastupnice Vučemilović sami ste napomenuli problem plastike i opet ću se nadovezati. Dolazim iz Varaždina, dakle krenule su bale. 100 000 tona baliranog otpada koji je prijetio i samim zapaljenjem, jer vrlo dobro znate, stručnjak ste, odnosno točka samozapaljenja je na 350 do 560 stupnjeva. Dakle, rekli ste plastika je gorivo i mi to gorivo koje imamo za koje 7000 tona ne znamo gdje ide, a tako i u Varaždinu tih 100 000 tona mješovitog otpada je doista ne samo opasnost, nego s druge strane i prilika da se jednostavno sa pogonima koji ne postoje griju hrvatski građani, a ne građani negdje drugdje. To je jednostavno propuštena prilika. …/Upadica Reiner: Hvala./… Ta plastika jednostavno nikomu neće koristiti, odnosno neće nama. Hvala kolegice Antolić-Vupora. Negdje sam pročitala 28, 30 milijuna eura će to koštati ili tako nekako. Znači ne da će se netko grijati nego ćemo mi platiti nekome, jel' da se s tim besplatno grije ili već po nekoj povoljnoj cijeni. Još 2014. je bila obveza za jedinice lokalne samouprave da riješe pitanje gospodarenja otpadom. Vrlo malo ih je to riješilo. Što je bilo najgore u cijeloj priči za te jedinice lokalne samouprave nisu bile predviđene sankcije. Sankcije onda EU odredi Hrvatskoj državi i to, mislim o tome se govorilo, ali ništa se nije napravilo. Ostalo je na tome. Znači prije 10 godina su sve jedinice lokalne samouprave i morale imati riješeno pitanje razvrstavanja otpada, gospodarenja otpadom. Pa mi i dan danas imamo fantomske tvrtke koje upravljaju nekakvim centrima za gospodarenje otpadom koji još nisu ni u fazi projektiranje. Orlovnjak recimo je evo jedna takva. **Reiner, Željko Poštovana kolegice Vučemilović s obzirom da smo govorili o tom utjecaju mikro plastike i nano plastike ja bih ovdje spomenuo jedan veliki projekt koji se provodi između ostaloga osim u 11 zemalja EU i u Hrvatskoj. Dječja bolnica Srebrnjak, odnosno profesorica Mirjana Turkalj provodi istraživanje o utjecaju mikro plastike i na alergiju na hranu. Tu su uključena i djeca od 6 do 18 godina u tri skupine iz Slavonije, Dalmacije i Zagreba. Dakle, to je vrlo jedan hvale vrijedan projekt. Vi dolazite iz bogate i plodne Slavonije, pa onda kažu na koji način smanjiti utjecaj mikroplastike. Neki preporučuju vlastiti uzgoj, naravno korištenje privremenih privremenih gnojiva. To je možda u Slavoniji moguće, ali u Zagrebu je već malo teže to izorganizirati bez obzira na gradske vrtove koje je podijelio Milan Bandić. Poštovana zastupnica Vučemilović. pogotovo kada se radi o našoj djeci. Ja znam i kad su moji bili mali uvijek smo gledali koje boćice kupiti, one bisfenol čini mi se da je bio da budu bez aftalata itd. Znači kad su djeca u pitanju tu opreza nikada nije dosta, da su povezani sa alergenima vjerojatno to postoji. E sad koliko i mi u Slavoniji imamo svoje vrtove to je danas veliko pitanje. Svi smo mi malo komotni, puno nam je otići u neki trgovački lanac i kupiti, ali evo barem mi u manjim ruralnim mjestima imamo one naše kako to kažu u Zagrebu kumice na placu. Jel' imamo na tržnici OPG-ove, proizvođače, znamo od koga kupujemo, znamo kako to proizvodi i pazimo, imamo priliku možda lakše kupiti zdravu hranu nego ovdje u Zagrebu, većim gradovima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Mladen Karlić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir sa hranom. One uređuju pojmove materijala, predmeta koji dolaze u dodir hranom, dobra trgovačka praksa za materijale i predmete koji dolaze u dodir sa hranom, aktivni inteligentni materijali i predmeti koji dolaze u dodir sa hranom, materijali i predmeti od reciklirane plastike, plastični materijali, predmeti, nadležna tijela i njegove službene kontrole, te obveze subjekata u poslovanju hranom. Sve je to određeno evo ovim konačnim prijedlogom zakona. Odredbe ovoga zakona odnose se na proizvođače, na uvoznike, distributere predmeta i materijala koji dolaze u dodir sa hranom, subjekte za gospodarenje otpadom koji su uključeni u skupljanje otpada od plastike ako svojim radom kroz lanac opskrbe opskrbljuju subjekte koji rade reciklirane proizvode koji dolaze u dodira sa hranom. Masovna proizvodnja plastike započela je prije šezdesetak godina i od tada su proizvođači proizveli gotovo 9 milijardi tona plastike. Procjenjuje se da oko 60% te plastike završi na otpadu ili u prirodi, a biorazgradnja traje stotinama godina od 500 pa kažu do 1000 godina. Obzirom da se ne može sva plastika reciklirati, a znamo da je u današnje vrijeme teško izbjeći plastiku na nama je da biramo proizvode koji se mogu reciklirati. Koje su najčešće vrste plastike koje koristimo? Prvo je je polistiren. Upotrebljava se za izradu čaša i posuđa od stiropora. Drugo, polietilen male gustoće u plastičnim vrećama za smeće i u kontejnerima za smeće, treća polipropilen, posude za sladoled ili posude za dostavu iz restorana. Četvrto, plastificirani poli(vinil-klorid) ili PVC, od njega se radi celofan, igračke za djecu, namještaj dijelom, peti je polietilen visoke gustoće, koristi se za proizvodnju boca, ulja, deterdženata i sl. Šesti, polietilentereftalat ili PET, većina bočica sa vodom, gaziranih sokova su od ove npr. od ove plastike. Recikliraju se samo ove posljednje dvije vrste plastike, srećom, proizvođači i najviše koriste te dvije vrste za materijale koji dolaze u dodir sa hranom. Europska komisija zbog toga donijela ovu Uredbu 15. rujna 2022. o materijalima i predmetima od reciklirane plastike koji dolaze u dodir s hranom i time stavlja van snage onu uredbu od 2008. g. Prema ovoj Uredbi, prijedlog za uvećanje recikliranog sadržaja u ambalaži za hranu i drugim materijalima koji dolaze u dodir sa hranom i dalje je potreba za osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi, međutim, otpadni i plastični materijali i predmeti, čak i kad nastanu uporabom za hranu mogu sadržavati kontaminirajuće tvari koje su povezane s upotrebom i potencijalno ugrožavaju sigurnost i kvalitetu materijala i predmeta od reciklirane plastike te dolaze u dodir s hranom. Stoga plastika koja se upotrebljava za proizvodnju materijala i predmeta od reciklirane plastike koja dolaze u dodir s hranom, uvijek treba dekontaminirati za vrijeme recikliranja do razine na kojoj je sigurno za preostale kontaminirajuće tvari da te te tvari ne mogu ugroziti zdravlje ljudi i na drugi način utjecati na hranu. Kako bi se osiguralo da se potrošači hrane i subjekti u poslovanju s hranom mogu pouzdati da su materijali dekontaminirani i da postoji jednoglasno tumačenje opsega dekontaminacije koja se smatra dovoljnim dekontaminacijama materijala i predmeta od reciklirane plastike koji dolazi u neposredni dodir s hranom, treba podlijegati jedinstvenom skupu pravila. Novim pravilima koja su propisana uredbom obuhvaćene su sve postojeće i buduće tehnologije recikliranja plastike. Na nama je samo da počnemo sve to primjenjivati.

Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Ma svi smo se danas složili da je ova direktiva jako dobra i da će u Hrvatskoj nam dobro doći, tu uopće nije bilo spora. Ali su se kroz raspravu otvorili mnogi problemi, jedan je od toga koliko smo educirani o vrstama plastike koje nas okružuju i evo, sad je to kolega Karlić na kraju jako lijepo rezimirao onih onih najznačajnijih 5 vrsta, drugo je pitanje koliko smo educirani o zbrinjavanju te plastike odnosno o polaganju za reciklažu, što treba učiniti. Treće važno pitanje je, reciklirana plastika u doticaju sa hranom je ipak za mene jedno otvoreno pitanje, drago mi je da će to bit kontrolirano ovaj, ovom direktivom, ali nisam sigurna da li će se kroz budućnost pokazati da je to bio najbolji mogući način. Veliki problem je to što se zakoni koji donesemo u ovom Saboru, morali bismo imati nekakvu procjenu učinka tog zakona, morali bismo znati što se dešavalo i sa svim ovim europskim direktivama i o tome je jako lijepo govorio kolega Hajduković. Nekako mi se čini da je najvažnije ono na početku, edukacija, edukacija, znači da upoznamo kakav nam je plastika problem, zatim nam je važno da se preventivno osiguramo od toga ne uzimamo namirnice iz tako nesigurnih i kao posljednje i najvažnije, da se naš odnos prema plastici promijeni i da pokušamo što više izbjegnut sve artikle koji su pakirani u plastiku. Hvala. Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njom ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. u vezi s čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.

detaljnije utvrđivanje ovlasti nadležnih sanitarnih inspektora državnog inspektorata radi unapređivanja postupanja u poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera

poštovani državni tajniče

Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku je na svojoj 120. sjednici održanoj 25. siječnja 2024. raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Odbor je o prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo sukladno s čl. 85. Poslovnika HS-a. U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da se

će završno u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovana zastupnica Renata Sabljar-Dračevac, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Ma svi

(HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Ivan Kirin. Izvolite.

U ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stanke s imenom i prezimenom govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Ivan Kirin. Izvolite.